**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Prijedlog Nacionalnoga programa mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskoga obrazovanja Predlagatelj, a to je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja Nacionalnog programa primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona. Ministar znanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Dozvolite mi u predviđenom vremenskom periodu reći vam o par riječi o ovom projektu koji je uistinu jedan možda od najvažnijih projekata koji se dogodio u Hrvatskoj uz pitanje obrazovanja. Naravno da donošenje jednog strateškog projekta gdje Hrvatska kao društvo utemeljeno na znanju treba postati realnost je proces i ono zahtijeva niz i kulturoloških, socioloških, stručnih i financijskih potpora i mi smo u donošenju ovog strateškog dokumenta naravno uključili struku u cijelosti. I to je Institut za društvene znanosti i Institut za javne financije koji su napravili jednu cjelovitu analizu na otprilike 550 stranica i koji su prikazali stvarno stanje hrvatskog školstva odnosno one mjere koje su nužne da se hrvatsko školstvo kao takvo promijeni. Međutim isto tako je važno ovdje istaknuti par ključnih momenata koji se tiču hrvatskog školstva. Za donijeti strateški cilj Za donijeti strateški cilj da hrvatski obrazovni sustav postane do 2010. godine najkonkurentniji je naravno trebalo ustrojiti i dozvolite mi cijeli sustav sukladno onim tendencijama koje Europska i to je bio jedan od razloga zbog čega je Hrvatska upravo zatvorila dva prva poglavlja. To je obrazovanje, kultura i znanost, tehnologija. Ali isto tako trebalo je napraviti jednu cijelu infrastrukturu. Ja ću vam samo ukratko reći zašto je ovaj cijeli proces uzeo gotovo tri godine. On je trebao dopuniti dva ključna momenta. Jedan je infrastruktura, drugo su kadrovi i onaj treći koji uvijek postoji kao softver a to je cijela vertikala obrazovanja u novom kontekstu reformi ili promjena. Od početka mandata mi smo ustrojili nekoliko ključnih agencija. Agencija koje su važne kako bi cijela vertikala obrazovanja mogla funkcionirati. Ja bih istaknuo jednu vrlo važnu agenciju. To je Agencija za strukovno obrazovanje. Istaknuo bih restrukturiranje, novo zapošljavanje u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Osnivanje agencije za obrazovanje odraslih ali i pokretanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ključnog tijela koje zapravo govori tko je tko u hrvatskom obrazovanju. Naravno tu je trebalo postaviti na noge i Vijeće za curriculum, Vijeće za pedagoški standard koje bi trebalo u devetom mjesecu doći sa konačnim dokumentom. I naravno tu je negdje oko 15-tak različitih povjerenstava koje su radile na ovom cijelom sustavu. Do današnjeg dana kako bi ovaj projekt postao realnost trebalo je raditi i napraviti određena zapošljavanja. Zapošljavanja u cijeloj vertikali obrazovanja koja se indirektno i direktno tiču sustava srednješkolskog obrazovanja. Samo u srednjem, srednješkolskom sustavu nakon ove famozne vladine Uredbe o zabrani zapošljavanja smo zaposlili gotovo 800 osoba i na taj način smo stvorili uvjete da uz novih 156 zapošljavanja što je negdje financijski oko 6,2 milijuna kuna dostatno da prve godine možemo krenuti s ovim projektom. Međutim ja bih ovdje istaknuo i one ključne elemente koji se tiču i povećanja proračuna sa rebalansom. Govorimo o nevjerojatnom povećanju proračuna od blizu 3 milijarde u zadnje 3 i pol godine mandata ove Vlade što je nezabilježeno ako se pogleda zadnjih 28 godina. Moramo istaknuti i da je od početka mandata ove Vlade izgrađeno ili dograđeno 253 školska objekta, a da je u Proračunu kroz EIB kredit Svjetske banke i državni proračun osigurani novci za novih 260 objekata. Dakle da bi došli do startne pozicije da Hrvatska nadoknadi svih 50 godina rupa u obrazovanju izgradili smo 500 objekata da bi samo ukinuli tu sramotnu treću smjenu. A da ne govorim o drugim problemima obrazovanja koje smo imali na početku mandata. Jedan od njih je milijardu 200 milijuna kuna duga i gotovo 40 tisuća tužbi što je potpuna blokada sustava, financijska ako hoćete i pravosudna. Ovaj program ima svoju posebnu vrijednost jer i nosi nešto novo kao novi hrvatski brend. Dozvolite mi reći da je svega nekoliko država koje su krenule u ovom smjeru, mi smo si dali truda proanalizirali azijske države, europske države naravno s europskom tradicijom ali i Sjedinjene Američke Države, Izrael i Indiju. Hrvatska danas u ovom trenutku nadam se da više nikada neće koristiti onaj popis iz 2001. godine, sramotan popis koji je zapravo jako bio deklaratoran i koji je bio zabrinjavajući. Meni osobno kao sveučilišnom nastavniku je neprihvatljiv i nadam se da on ulazi u povijest nakon svih ovih mjera koje smo uveli. A on kaže sljedeće: 2001. godina, milijun i 500 tisuća ljudi u Republici Hrvatskoj bez stečene kvalifikacije i milijun i 700 tisuća ljudi sa samo završenom srednjom školom. I postavlja se pitanje tko može Hrvatsku voditi u društvo znanja? Nakon osnivanja 5 veleučilišta, jednog sveučilišta, ulaganja, povećanje proračuna za 48% u visoko obrazovanje, povećanje broja studenata, snizavanja … /Govornik se ne razumije./ … ovaj broj će u naredne dvije godine biti bitno popravljen u korist onih koji završavaju visoko obrazovanje i srednješkolsko obrazovanje. milijun i 500 tisuća Hrvata građana Republike Hrvatske u ovom trenutku je bez kvalifikacije. Znači oni su apsolutno nekonkurentni na europskom tržištu rada. I to je pitanje mudrosti kuda Hrvatska država ide? Ako se netko može odreći milijun i 500 tisuća građana onda je to ozbiljan problem i za politiku i za sve i za sve nas. Ja stoga ovu priliku koristim opet istaknuti ono što hrvatska Vlada stalno ističe. I Bogu hvala uz veliki konsenzus svih nas, a to je "Svi u škole". Obrazovanje za sve. I Hrvatska jednostavno kao država sa 4,6 milijuna ljudi nema šanse na opstanak ako neće mobilizirati sve svoje resurse i to vidite kroz našu, našu jednu cijelu politiku koja opet kažem doživljava cijeli konsenzus u hrvatskom društvu. Dozvolite mi i samo par podataka koji su vrlo učinkoviti, koji vrlo jezgrovito govore jer kao znanstvenik želim govoriti brojevima koji su ja bih rekao puno upečatljiviji. Ako napravite analizu 2003., 2004. godine i pogledate generaciju rođenih 1986., 1987. i 1988. dođete do podatka da 15,62% nije započelo ili nije završilo srednju školu u redovitom sustavu. Dragi prijatelji mi govorimo o broju 9 tisuća i 200 osoba godišnje. To je poražavajući podatak. Ali isto tako vrlo je jasno ukalkulirajući demokratske pokazatelje u narednih 10 godina Hrvatska će ostati bez 80 tisuća učenika koji će završiti srednju školu i koji nikada neće dobiti šansu za upisati sveučilište. Opet se postavlja pitanje pa čemu onda ove investicije koje su pokrenute ranije, prije nas i koji sada sa nama idu sa gotovo milijardu i 700 milijuna kuna izgradnje svih hrvatskih sveučilišta. Ako imate blokadu u srednješkolskom obrazovanju. Ja vam moram reći onaj podatak tijekom mog posjeta Americi da mi je, kolege iz Amerike su rekli da je to ogroman poražavajući podatak za jednu veliku Ameriku. Sa 350 milijuna ljudi, a ne za malu Hrvatsku. S druge strane vrlo jasno smo govorili o podatku o 16 tisuća i 160 nezaposlenih osoba u dobi od 15 do 19 godina. Naravno u ovoj populaciji su oni koji imaju nezavršenu srednju školu, dijelom završeni srednju školu ali imaju i završenu srednju školu. I naravno da se postavlja pitanje što oni rade na birou. Ili su trebali biti u srednjoj školi ili su trebali stjecati kvalifikaciju kroz trogodišnje obrazovanje ili su trebali biti na fakultetu. To je njihovo mjestu gdje su oni trebali biti ako od Hrvatske želimo napraviti ono što je jedina šansa da Hrvatska na ovim prostorima ostane. Dozvolite mi reći samo par podataka za par županija, opet brojevi su jako važni. Državni tajnik, moja pomoćnica su napravili analizu sa Ivom Pilarom i sa Institutom za javne financije i utvrdili samo za dvije županije, za Međimursku županiju, Sisačko-moslavačku. Prva županija je imala 5 tisuća i 175 učenika koji je završilo 8. razred, a samo 4 tisuće i 136 koji su upisali prvi razred srednje škole. To je pad odmah na početku od 20% i on slijedi otprilike još dodatnih 10% oni koji neće završiti. To je 30%. Brojčano jasno. Sisačko-moslavačka 7 tisuća i 291 i ona isto tako ima pad negdje otprilike oko 18%. Ja ću vam reći jedan primjer, jer često sam na terenu, primjer Kistanja. Primjer Kistanja gdje zapravo posumnjate u sve one vrednote koje ističe hrvatski Ustav glede obrazovanja i to je moja posebna misija kao ministra ukazivati na probleme hrvatskog Ustava. Da li je jednako pravo za obrazovanje sve u Republici Hrvatskoj? Ja tvrdim da ne. Iako je istaknuto vrlo jednako, vrlo da je jednako dostupno srednješkolsko obrazovanje za sve. A poslušajte ove podatke iz Kistanja. 1/3 mladih iz Kistanja nikada ne upiše srednju školu. Težak problem sa prijevozom, moraju ustati u 6 sati ujutro, ali idu radničkim autobusom u kojem nema mjesta za učenike. A onda još 1/3 od onih koji upišu srednju školu odustane. Znači govorimo o 2/3 u startu u Kistanjima gdje otprilike 70% učenika prima socijalnu pomoć, a govorimo o ustavnoj kategoriji da je jednako dostupno za sve. Ovo što mi činimo Nacionalnim programom, gospodine predsjedniče, od prvi put činimo da Ustav postane istina i da djeca dobiju ono pravo koje im je zajamčeno Ustavom. I to je vrijednost Nacionalnog programa i zato ne idemo odma sa obvezom. Jer obveza kao forma ako se ne može ostvariti ona gubi smisao. Ključni razlozi napuštanja redovitog obrazovanja prema Institutu "Ivo Pilar" su svedeni u 4 kategorije. Prvo su obiteljski, materijalni, zdravstveni problemi. Drugi su nemotiviranost za nastavu. Treći, udaljenost od srednje škole. I četvrti, loši programi odnosno loš školski uspjeh ili neprilagođeni programi. Anketna istraživanja u ovom trenutku koja su rađena u tri različita nivoa ona su obuhvatila dvije agencije i Institut "Ivo Pilar" variraju. Ali u principu vam uvijek govore da je negdje oko 78 do 82% građana Republike Hrvatske podupire ovaj projekt. Drugim riječima čak smo napravili analizu "Ivo Pilar" glede učenika i došli smo do podatka da čak 70,9% učenika podupire ovaj program, znači direktnih sudionika ovoga procesa. I naravno kad je bilo pitanje roditelja tu je bilo problematično jer roditeljima je trebalo protumačiti što to znači. Drugim riječima to znači veću odgovornost za roditelje. Jer nema tog ministra, nema te Vlade, niti ima tog Sabora koji može zamijeniti roditeljsku ulogu. Roditelji moraju imati odgovornost prema cijelom procesu i mene je vrlo ugodno iznenadilo što je evo pred mjesec dana 84% roditelja dalo punu potporu uvođenju Nacionalnog programa. I to je zapravo jedna velika istina, jedna velika pobjeda. Dozvolite mi reći jedan podatak koji nije sadržan u Nacionalnom programu kojeg sam izgovorio prije 2 sata na evaluaciji, vrednovanju osnovnoškolskog obrazovanja koji se je prvi put u Hrvatskoj dogodilo. Pogledajte ovaj podatak koji je toliko poražavajući da vam zapravo vam postavi pitanje o čemu se radilo svih ovih godina. Podataka kaže sljedeće, da djeca koja imaju roditelje bez kvalifikacije ili ono što se nekad zvalo nižom stručnom spremom ili završenom samo osnovnom školom imaju 40% lošija postignuća u osnovnoj školi od onih roditelja koji imaju završenu srednju školu, a da ne uspoređujem sa roditeljima koji imaju visoku stručnu spremu. Znači dijete samo s time što je rođeno ni krivo ni dužno, samo zbog jedne velike nesvijesti glede obrazovanja ili materijalnih uvjeta njihovih roditelja koji to nisu mogli 40% danas rezultati "Ive Pilara" pokazuju da imaju lošija postignuća u školi. To je klasična diskriminacija i prema roditeljima i prema djeci. Ali ako odemo korak dalje, znate tko su ti roditelji. Ti roditelji su generacija od '67. do '64., moja generacija. Znači mi svjedočimo o ljudima koji su sada praktički u najjačoj snazi između 38 i 40 godina. Nacionalni program koji uvodi postupno stvaranje uvjeta jednake za sve je predvidio vrlo jasno neke ključne elemente. Prvo su elementi zapošljavanja nastavnika, stručnih suradnika, rekao sam njih 791 ukupno oko 6,2 milijuna kuna. Predvidio škologradnju o kojoj smo govorili toliko intenzivno. Ja uistinu moram biti i zahvalan i moj najbližim suradnicima ministrima i premijeru što mi je dao tu mogućnost da mogu participirati u takvom jednom velikom projektu škologradnje u Hrvatskoj. Vi danas pogledajte, zapravo najveća gradilišta su izgradnja škola ili hrvatskim kampusa. I to je velika istina, što čovjeka veseli od Splita, Osijeka, Zagreba i ja bih rekao svih velikih mjesta u Hrvatskoj, ali i onih malih. Učenički domovi. ovu godinu je predviđeno ukupno slobodnih 3 tisuće i 500 mjesta i mi smo predvidjeli iznos koji smo financijski vrlo jasno prikazali u procjeni financijskog učinka koji naravno nismo ovdje u cijelosti prikazali ali koji je kod mene nazočan gdje smo predvidjeli negdje oko 50 milijuna ili 49 milijuna 960 za za ovu godinu, koji u cijelosti pokrivaju sve učeničke domove, naravno to obuhvaćat će dio studenata, izaći i ući u nove studenske domove koji se grade i osloboditi učenicima. Udžbenici u 2007. godini se tiču za sve učenike srednjih škola koji upišu prvi razred srednje škole. I naravno to ide sukcesivno i to raste svake godine, prvi i drugi, drugi, prvi, drugi, treći i prvi, drugi, treći i četvrti. Ono što je iznimno važno reći u ovom trenutku je besplatan prijevoz. Besplatan prijevoz zahtjeva prema našoj kalkulaciji od 2007. godini, obzirom da se radi o nekoliko mjeseci negdje oko 25 milijuna kuna, jer u ovom trenutku imate oko 30% putnika, odnosno 16 tisuća i 500 učenika. Sjetite se samo primjera Kistanja i odma će vam biti jasno zapravo kakav je problem. Ja znam da i lokalna samouprava čini maksimalno. I nije jednostavno ni lokalnoj samoupravi uvijek pokriti te troškove koji jesu veliki, ali jednostavno taj ritam koji je nametnula ja bih rekao ova Vlada je ritam gdje vi morate u 3 i 4 godine nadoknaditi sve one puste godine gdje je obrazovanje bilo na apsolutnim marginama društva. Ja vam želim istaknuti taj podatak. Ovdje se zapravo nitko ne može osjetiti povrijeđenim jer nitko od nas to nije stvarao zadnjih 50 godina. Ali ako u ovom trenutku imate 253 škole, želim da to upamtite, koji su u zadnjih fazi ili su neke završene, i dodatnih 260 za koje je osiguran novac, dakle 500 škola je nedostatno da se prijeđe na jednu smjenu. Pa kakva je bila situacija prije 3, 4 godine, 5 godina? katastrofalna, apsolutno katastrofalna. Ako 5 tisuća i 300 zapošljavanja u cijeloj vertikali nije dovoljno da provedemo HNOS, državnu maturu i Bolonjski proces pa kakva je bila situacija prije 5 godina. 5 tisuća i 300 ljudi je zaposleno i treba ih još oko tisuću. Znači obrazovanje je bilo na apsolutnim marginama hrvatskog društva i to je jedna velika istina o kojoj treba govoriti. Naravno da ću se osvrnuti još na par podataka koji su iznimno važni, a to je zapošljavanje stručnih suradnika i današnji rezultati pokazuju da tamo gdje su stručni suradnici radili da su postignuća učenika veća i da je manji broj i nasilja u školama. Informatizacija. Standardi informatizacije u današnjim srednjim školama kažu sljedeće: da je jedno računalo na 14 učenika u srednjim školama što je za nijansu bolje od europskog prosjeka. Mi sada već imamo instaliran određen broj pametnih ploča. Želim istaknuti da je 600 tisuća e-mail adresa u pokretu i koji su vrlo vrlo kritički usmjerene prema onim krivim potezima koje ako hoćete radi i Vlada i ravnatelj i ostali, jer prvi puta imate komunikaciju učenika da kažu ono što misle javno i otvoreno i to je problem za sve, ali problem koji smo mi željeli da se dogodi u jednom novom otvorenom sustavu obrazovanja. Jedan od podataka koji pokazuje koliko je bio važan LCD projekt je i 6 tisuća zaposlenika koji su dobili certifikate jer je bila paradoksalna situacija da naši učenici izlaze iz osnovnih škola zapravo da su informatički bolje pismeni od njihovih nastavnika i tu ste morali raditi neke poteze koji su ključni. Želim istaknuti vrlo važnu ulogu naših socijalnih partnera koji su često govorili na početku mandata Vlade, mi smo vam pomogli oko one velike nagodbe, milijardu i 200 milijuna kuna, uspjeli smo se dogovoriti kamata oko 500 milijuna kuna, pomogli smo vam da spasite sustav obrazovanja od potpunog financijskog kraha i to je točno. To su napravili naši socijalni partneri i s druge strane oni su sudjelovali u povećanju plaća od 61% u narednih pet godina i oni su zapravo sada dobili motivaciju da provedu ove vrlo zahtjevne ja bih rekao obveze jer nije jednostavno u naredne dvije-tri godine nešto proglasiti obveznim jednostavnim rječnikom obveza do stjecanja prve kvalifikacije. Mi iako u ovom trenutku znamo da više od 90% djece će završiti trogodišnju ili četverogodišnju školu. Isto tako moramo voditi računa o malom postotku djece koja zbog svojih sposobnosti, potrebe tržišta rada će zapravo završiti proces do prve kvalifikacije i to je jedna bila od ključnih primjedbi naših prijatelja iz Europske unije koji su tražili da u toj vertikali uđe upravo do prve kval0ifikacije. Ono što je iznimno važno i što znam da se i bivša Vlada trudila da uvede, što smo mi uveli, a to je vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ono je pravi pokazatelj stanja u hrvatskim školama. Ja znam da se to nekima ne sviđa kakvo je to stanje, ali vrlo brzo dolazi situacija da svaki roditelj ima prvo znati kakvo je stanje u školi u koju njegovo dijete ide. Mi danas imamo podatke osnovnih škola, one djece koja će ući. Podaci su poražavajući, jer govore sljedeće. Da je hrvatski obrazovni sustav neujednačen. Finska je prva glede obrazovnog sustava zato što ona škola u zadnjem selu i u najboljem gradu ima jednake uvjete. Stoga pedagoški standard kojeg donosimo i koji će ugledati svjetlost dana nakon svih godina obećanja u 9. ili 10. mjesecu kada dođe u saborske klupe ja vas molim za maksimalnu potporu, jer on prvi puta definira vrlo jasno uvjete u svakoj školi u Republici Hrvatskoj i on će biti obaveza narednih četiri-pet godina, ali ova Vlada je imala snage to napraviti i to je iznimno važno reći na ovom mjestu. Izrađeni su modeli novih nastavnih programa, prilagođeni programi za individualne potrebe učenika. Vrlo je važno reći da učenik nije samo jedan subjekt, nastava mora biti okrenuta prema učeniku kao što je u Bolonji okrenuta prema studentu. Ja znam da to zahtjeva više strpljenja i više pažnje od strane nastavnika, ali to je nova moderna škola po mjeri učenika. Rad na nacionalnom kurikulumu ide sjajno. Pedagoški standard gospodin prof.dr. Pastulović radi sjajno sa svojim suradnicima. Nacionalni kurikulum docentica Vican radi sjajno i oni zapravo govore o tome da su to dva otvorena dokumenta. Ova Vlada ne živi u iluzijama. Mi ne smatramo da jedna ekipa može donijeti sve promjene, svi dokumenti moraju biti otvoreni za promjene, za nadopune, jedini je to način kako obrazovni sustav može ići naprijed. Ja bih sada precizirao par ključnih dokumenata ili par ključnih misli koje je nemoguće izreći jer ja ne želim ući u ono što vi imate ispred sebe u nacionalnom programu. Ja ću pokušati reći ono što je rekao Ivo Pilar i što je rekao institut javne financije u 550 stranica. Već vidite da je to jedan bitno drugačiji pristup, to je pristup gdje politika ne determinira ciljeve nego struka, struka koja ne štedi ni ministra ako je to nužno, ali struka koja govori istinu. Sljedeće što je iznimno važno reći, a to je da bez partnerskog odnosa nastavnika, roditelja, ministarstva i svih subjekata naš projekt u naredne dvije-tri godine neće moći postati obveza, ali kroz stvaranje preduvjeta financijskih mi već smatramo da godinu nakon uvođenja ćemo raditi određene zakonske promjene i prema nekim predviđanjima za dvije godine promjenu Ustava toliko nužnu i toliko jednostavnu ako za to postoje preduvjeti. Ja mislim da je uloga lokalne zajednice iznimno važna. Uloga lokalne zajednice je došla do toga da danas lokalna zajednica prepoznaje obrazovanje kao apsolutni prioritet u društvu. To se vidi iz svih njihovih djela. Škole se grade u svim koracima, mladi ljudi više nisu zainteresirani doći raditi u male sredine ako nije kvalitetno školstvo. Pomjerila se paradigma u obrazovanju i to je jedan veliki uspjeh i lokalne zajednice. Javno privatno partnerstvo je ušlo i postalo je realnost. Mi smo u našem dokumentu samo prikazali jezgrovito i kratko analizu potrebe nastavnika u svakodnevnom radu i stručno osposobljavanje nastavnika. Oni su prikazani dinamikom kroz sljedeću godinu i ja sam istaknuo podatak da negdje oko 150 nastavnika nedostaje kako kako bi moglo, mi smo dijelom već te ljude zaposlili to je 156 nastavnika i više-manje je situacija vrlo stabilna. To je vrlo teško govoriti o pravu zapošljavanju nastavnika. Na žalost zbog demografskih podataka imate Liku gdje već škola u jednoj smjeni postaje realnost ali ne zbog velikih standarda nego zbog demografskih pokazatelja. Ali s druge strane imate ključne gradove Zagreb, Split i Rijeku koji nakon izgradnje 72 objekta praktički u naredne dvije godine ukidaju tri smjene ili kao što se u Zagrebu nedavno dogodilo u jednom partnerskom odnosu gdje je Vlada financirajući uz 30 milijuna kuna osigurala prijevoz četiri škole i 7 škola nakon toga počinje raditi u jednoj smjeni u jednom Gradu Zagrebu u partnerskom odnosu grada i Vlade. Dozvolite mi reći da edukacija nastavnika je jedan od naših prioriteta jer sve studije su pokazale da bez sustavne edukacije nastavnika neće biti jednostavno provesti ovaj i mi smo voljni na tržište staviti i druge modele pored agencije. Tu imaju ulogu i sveučilišta i svi kompetentni ljudi koji mogu vrlo učinkovito dovesti do toga da nastavnici idu kroz brzi proces evaluacije. Ja sam u kapitalnim sredstvima analizirajući kapitalna sredstva kroz ove dvije godine, dvije godine koje dolaze, a želim vam istaknuti i od 2006. godine, od 2004. do 2006. godine zapravo onaj točan broj jer je često bilo pitanje u medijima, koji su ti objekti koji su izgrađeni. Oni su izgrađeni iz sredstava državnog proračuna iz koji je počeo ranije i to je ukupan iznos 1,137 milijardi kuna, odnosno to su ta 253 objekta. Kada smo govorili o 260 objekata želim istaknuti vrlo jasno da iz sredstava državnog proračuna odlazi 90 milijuna kuna ili 26 objekata, iz EIB-a dva, ukupno 161 objekat a iz udruženih sredstava proračuna Svjetske banke 73 objekta, ukupno 260 objekata ili milijardu i 640 milijuna kuna. Dakle, jasno hrvatskim jezikom govorim 2 milijarde i 700 milijona kuna za izgradnju objekata od početka mandata ove Vlade s projekcijom u naredne dvije godine. Analizirajući sredstva, decentralizirana sredstva koja su namijenjena za izgradnju objekata, a to su kapitalna ulaganja putem županija i gradova otprilike je ulagano oko milijardu kuna i sredstava državnog proračuna koji je decentraliziran za ulaganje oko 715 škola. Dragi prijatelji, ako pogledate ovih 715 škola gdje je ulagano u različitom odnosu, ali je ulagano sustavno i ovih 500 škola onda pogledajte da je praktički gotovo u svakoj školi u Republici Hrvatskoj ulagano u različitim sredstvima. Bilo je jedno pitanje zapravo koje muči sve nas. Što raditi sa problematičnim učenicima, onim učenicima u školama gdje nikakva prisila i nikakva obveza ne može dovesti do konačnog rezultata. U razgovoru sa i našim socijalnim partnerima i sa Vijećem učenika i sa nastavnicima, mi smo zapravo došli do jednoga modela koji je vrlo jasan, koji isto tako je oslonjen onaj model iz osnovnog školstva koji vrlo jasno determinira i kroz Obiteljski zakon i Zakon o prekršajnom postupku i ulogu roditelja, ali smo isto tako odredili povećanje broja stručnih suradnika i to je ono što sustavno činimo cijelo ovo vrijeme, gdje stručni suradnici imaju ključnu ulogu rada sa problematičnom djecom, uloga roditelja je ključna. Ne može se dijete prepustiti školi i očekivati od škole maksimum. Ja želim ovdje vidjeti odgovornost roditelja, odgovornost nastavnika, ako hoćete i odgovornost ministra u tom cijelom procesu. To je taj partnerski model koji smo razradili do kraja. U tom modelu koji obuhvaća cijelu vertikalu i u naredne 4 minute ja ću o tom modelu reći par riječi i završiti ovo moje izlaganje. Ključnu ulogu zapravo ima, ključnu ulogu ima i zbog toga se nije moglo ići ranije dok nije donesen Zakon o obrazovanju odraslih, a to je vertikala za one koji završe dvogodišnje i jednogodišnje programe, a koji želi dalje nastaviti svoje obrazovanje. Oni dobijaju završni ispit, dobivaju nižu stručnu spremu, ali mogu trčati koliko hoće jer kroz model srednješkolskog obrazovanja odraslih oni mogu doći dalje do svoje kvalifikacije i u cijeloj vertikali mogu ući ako je potrebno u Bolognu, bilo da se radi o stručnim studijima ili sveučilišnim studijima. Ako pogledate ovaj model. Ovaj model je rezultat rada jedne velike skupine ljudi koji poznaju vertikalu obrazovanja od vrtića pa do doktorskih studija. To je jedan od najvećih problema hrvatskog društva. Lijeva ruka nije razgovarala sa desnom. Evo moja pomoćnica koja se cijeli život bavila srednjim obrazovanje, minimalno je znala osnovno školstvo i obrnuto. I zato stvaranje ministarstva, što znam da je teret i meni i svima gdje postoji vertikala obrazovanja je ključan bio preduvjet da uspijemo jer ako jedno dijete izađe iz vrtića i kreće sa procesom HNOS-a i ako taj HNOS ne komunicira sa filozofijom državne mature ili ako državna matura ne komunicira sa filozofijom Bologne ili ako Bologna nije usmjerena prema doktorskim studijima gdje Hrvatska treba onda je uzaludan cijeli ovaj trud i on je samo orijentiran na jedan sustav obrazovanja koji izaziva lokalne aplauze, a koji čini štetu obrazovnoj vertikali. vrlo jasno vidljivo da četverogodišnji programi, bilo strukovni ili gimnazijski vode kroz državnu maturu do srednje stručne spreme koja ide dalje i naravno na sveučilišne ili stručne studije. Trogodišnji programi daju završni ispit kao i programi niže stručne spreme. Naravno da oni mogu ići ako se dijete želi educirati dalje kroz srednjoškolsko obrazovanje odraslih ili kroz regularne programe, ali je činjenica jedna da današnji strukovni programi, a o tome može državni tajnik malo više reći kasnije, jer ja sam, imamo sjednicu Vlade u 13 sati, moramo reći da je ogroman posao napravljen i u suradnji sa komorama, sa našim socijalnim partnerima jer broj zanimanja je reduciran za gotovo 200, da prvi put Hrvatska radi kvalifikacijski okvir zanimanja gdje će svako zanimanje iz Hrvatske biti komplementarno sa onim u Ona koja je bila do sada opasnost i o tome treba govoriti vrlo jasno je sljedeća, da zanimanja koja postoje u Hrvatskoj, ja moram istaknuti koljača stoke sitnog zuba koji nije bio kvalificiran da se bavi stokom krupnog zuba ili neka druga zanimanja, da su ona prošla i više su prošlost. Ali ako Hrvatska bude trebala radnu snagu koja nije kvalificirana da radi u Hrvatskoj, ako proizvodi stručnjake koji nemaju znanje da mogu raditi u Europi onda će nam se dogoditi da Hrvatska ulaskom 2009. godine dobiva brojne nezaposlene iz Europske unije, a i sama ima veliki broj nezaposlenosti. Mi smo još jednu stvar predvidjeli ovim programom, a to je sljedeće. Ona vrlo jasno Hrvatsku stavlja u lidersku poziciju. Ja o tome želim govoriti javno. Koliko god ta liderska pozicija Hrvatske 2004. na početku mandata izgledala je kao imaginacija, mene osobno ili mojih suradnika. Ona danas postaje realnost. Evo pogledajte povjerenika Figela. Povjerenik Figel prije par dana na obraćanju Europskoj Europskoj uniji kad smo potpisivali sedmi okvirni program ili najveći program od 50 milijardi eura kojim Hrvatska participira u narednih 7 godina je na pitanje novinara, jedno nezgodno pitanje, a pitanje je bilo dobro kako će se Europska unija postaviti prema Hrvatskoj koja pod navodnike "krši" pravile obrazovanja koji su u Europskoj uniji, a Hrvatska nudi 12 godina obveznog obrazovanja. Figel je rekao vrlo mudro idemo vidjeti kakva su hrvatska iskustva, pa ćemo ih primijeniti u Europskoj uniji ako budu dobra. To je velika pobjeda hrvatskog obrazovnog sustava, to je prvi čovjek obrazovanja vrijeme. Ja vam zahvaljujem na pozornosti i bit ću još jedno vrijeme ovdje ako je potrebno. Hvala vam lijepo. /Pljesak./ **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.

ponekad se pitamo u kakvoj zemlji živimo jer ja bih itekako voljela da isto tako mogu pljeskati na ove riječi ministra, no međutim realnost je ipak nešto drugačija i meni je žao kad upravo spominjemo neke probleme o kojima ministar je ponajmanje govorio.

(SDP)** Dakle, kada se govori o onome što je realna situacija u Hrvatskoj u školstvu meni je žao da ministar danas je govorio o svemu uvodno, a ponajmanje u srednjoj školi. Meni je žao kad je spominjao kistanje, pa je rekao kako tamo djeca idu lošim radničkim autobusima u školu, da nije spomenuo da je Šibensko-kninska županija upravo jedna od tri županije u državi koja nema niti jednog učeničkog doma i da ni ne predviđa da se taj učenički dom tamo napravi. Meni je žao što nije bilo rečeno da su prije dva dana u auli srednje škole dvojice odraslijih, dakle punoljetnih ljudi sa bejzbol palicom pretukli jednog učenika te škole. I onda kada govorimo o onome što je realnost i što je stvarno, mislim da moram imati ipak malo tach onoga što je rasprava, što je dokument i ono što je stvarnost. O ovom dokumentu treba govoriti na dvije razine. Jedan je strateški, politički odnosno što je to i što nama znači zapravo srednja, obavezna srednja škola i zašto je ono potrebno? A drugo je diskusija na razini samog ovog dokumenta. Dakle, negdje redom. Mi u SDP-u se slažemo da u Hrvatskoj treba produžiti obvezno obrazovanje koje je danas negdje izjednačeno sa osnovnim. I mislim da treba istaknuti podatak da oko 40% stanovništva u Republici Hrvatskoj danas ima ili samo osnovnu školu ili manje od osnovne škole. I naš problem nije toliko kako ove koji su u srednjoj školi natjerati da je završe nego kako ovih 20% koji nema završenu osnovnu školu natjerati da za početak završe osnovnu školu da bi mogli ići u srednju. Drugo. Cijela priča je došla ova oko obavezne srednje škole, došla negdje u fokus i političke i stručne javnosti početkom ožujka najavom ministra kroz medije kako će na jesen, dakle 1.9. ove godine, dakle idućom školskom godinom biti obavezna srednja škola. Dakle, mi smo koji smo u tim raspravama sudjelovali i ja osobno rekli ništa novo, dobili smo jednu nerealnu najavu koja će se povuć'. Sada negdje imamo potvrdu toga. Dakle, škola suprotno najavama ministra neće biti obavezna 1.9. ove školske godine kao što je to ministar tvrdio prije tri mjeseca. S druge strane taj projekt i nije napisan u ovoj strategiji koja je nekako donesena na Vladi. U njoj je vrlo malo osim vrlo uskog kruga ljudi zna dakle strategije razvoja obrazovnog sustava 2005./2010. Dakle, to je negdje došlo prilično iznenađujuće i prilično neplanski. Tadašnja rasprava je bila i nekako fokus je bio na promjene zakona, na promjene Ustava, na promjene pravila. To se danas u ovom dokumentima niti ne spominje. Meni je evo, na kraju negdje drago da je prihvaćen SDP-ov stav da se prvo represijom stvari ne rješavaju nego da se trebaju stvoriti uvjeti odnosno da se cijeli program redefinira kao kao program koji ima za cilj stjecanje prvog zanimanja ili prve kvalifikacije. Onda bi nam bilo drago da se nekako taj program tako i zove, jer vaš program se naime zove "Prijedlog Nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja" a za cilj nema uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja, niti su mu takvi ciljevi definirani. Tri su temeljna razloga zašto je učenici ne idu u školu. To je ministar rekao. Ja mislim da je bitno istaći da se radi oko 15% stanovništva, da je negdje u prvoj grupi razloga je manjak sposobnosti ili s druge strane nemogućnost sustava da odgovori adekvatno na sposobnosti koje pojedinci imaju. Drugo, manjak motivacije i interesa. I negdje na trećoj razini su tek slabiji materijalni uvjeti. I treba odgovoriti na svaku od tih grupa problema što ovaj program na odgovara. Imaju određeni u srednjim školama specifični problemi o kojima ovaj program također ne progovara i ne govori, primjerice markiranje, nasilja. Istraživanja su rađena oko markiranja. To je veliki problem i o tome slova jednog u ovom programu nema. Još jedna stvar oko kojega nema niti slova u programu, to je stvaranje materijalnih uvjeta. Nama danas fali dakle ako zaračunamo ovih 15% oko 8 tisuća stolaca u nekakvih nepostojećih još uvijek jer ih ne radimo 250 ili otprilike 250 učionica. Mi ne znamo koliko učitelja i kojih profila nam treba. Ministar spominje onu matematičku brojku 156, no međutim to može značiti 5 za strukovne škole, 50 za gimnazije ili već kako kojih profila. Spomenula sam da tri županije danas u državi nemaju niti jednog učeničkog doma: Ličko-senjska, Šibensko-kninska i Brodsko-posavska. Toga u ovom programu nema niti slova. Negdje na kraju ovog općeg dijela, mislim da nam svima treba biti jasno da nikakav propis, Ustav, zakon, nacionalni program nam neće stvoriti obrazovanije ljude, a ponajmanje ma koliko god dobrohotne te akcije bile, nama medijske akcije, medijske promocije također neće stvoriti obrazovanije ljude. Nitko neće ići u školu zato što na televiziji vidi lijepi spot u kojem svi idu sretni u školu. I ono što je bitno u tome, gdje je naravno ministar najviše govorio a nekako najmanje veze, svima je naravno pitanje izgradnje samog sustava, pitanje standardizacije, definiranja ciljeva, davanje davanje na prava autonomiji i ljudi koji rade u sustavu i samih institucija ali i sadržaja ili novih zanimanja. Ja sam malo popratila ovaj natječaj koji su bili i upravo prije koji tjedan objavljeni u javnim medijima oko natječaja za upis u srednju školu, napravljena su neka nova zanimanja. Nova zanimanja, novi programi za koji se u Hrvatskoj može obrazovati od ove godine ako niste znali da samo vidimo kolika je razina ambicioznosti u Hrvatskoj, su vam sobarica, traktorist, kamenorezac, cestar, prerađivač voća i povrća, dostavljač, uzgajivač bilja u zatvorenom prostoru, njegovatelj djece, njegovatelj životinja i primjerice zavarivač. To su nova zanimanja od ove godine. Koliko su ona nova, mislim ostavljamo na razmišljanje svakome od nas. smo rekli, kada sam rekla da treba govoriti i na razini samoga dokumenta jer to i je dokument o kojem mi raspravljamo, mi nemamo gospodine ministre ove vaše velike tablice, mi nemamo, mi imamo samo materijal koji ste nam službeno dostavili o kojem ćemo mi službeno glasati. Dakle, ciljevi su definirani kako su definirani ovdje u obrazloženju, kroz obrazloženje na stranici 2. No međutim, oni ponavljam ne govore da je cilj uvođenje obvezne srednje škole. Oni govore da je cilj povisiti stope upisa, stvoriti učenicima bolje uvjete, stvorit pretpostavke za cjeloživotno učenje itd. To su ciljevi koje apsolutno podupiremo da ne bi bilo niti najmanje spora. No međutim, to ne bi smjeli biti ciljevi dokumenta koji se zove Nacionalni program mjera za uvođenje obvezne srednje škole. Prvi cilj Nacionalnog programa mjera za uvođenje srednje škole bi trebao biti uvođenje obvezne srednje škole, tada i tada. Ja mislim, govori elementarna logika. Drugo što je zanimljivo za ovaj dokument, gotovo 50% svog sadržaja prepisuje dva druga dokumenta, mjere besplatni udžbenici, prijevoz itd., smo mi kolegice i kolege zastupnici već izglasali, u 12. mjesecu u populacijskoj politici. To nisu nove mjere, to su mjere koje je ovaj Parlament usvojio kao mjere populacijske politike. I sad ćemo ih još jednom kao super nove izglasati ovdje u programu ovih mjera. Naravno one su u redu. One na neki način imaju kao svoj cilj da se rješava jedan dio materijalnih uvjeta. No međutim, prvenstveno ih je Vlada usvojila i s njima se hvala i mi ih u Parlamentu usvojili kao mjere populacijske politike. Najveći dio materijala uzima ocjena stanja a najmanji dio u cijeloj toj ocjeni stanja se odnosi na srednje školstvo odnosno 1/4. Tu možemo vidjeti šta je napravljeno u športu, možemo vidjeti koje su institucije napravljene, možemo vidjeti koje su recimo zadaće u informatizaciji i slično. Usput budi rečeno ovaj certifikat koji ste spominjali, dosta učitelja se javilo, oni su sami morali plaćati te tečajeve. To je njima bilo jako puno od njihove plaće, tako da moramo ipak govoriti punu istinu. Naime, problem je u tome što mi ne, materijal ne govori o pravim potrebama oko srednje škole nego meni se više čini da je napravljen sa svrhom da se kaže što je to sve napravljeno i čini mi se kao neka skraćena varijanta onoga što smo dobili pregledom postignuća ne? U tri godine mandata ove Vlade. Drugi dio koji je bitan za sam akcijski plan, rekli smo dakle populacijska politika, to je akcijski plan provedbe i strategije obrazovanja odraslih. O njemu smo diskutirali barem mi neki kada smo donosili Zakon o obrazovanju odraslih. Jedan dio mjera je prepisan iz tog akcijskog plana za 2005. godinu. Mjera za obrazovanje odraslih koje nisu provedene. O tome smo govorili kada se donosio Zakon o obrazovanju odraslih. Tada je bilo rečeno da će se taj plan za obrazovanje odraslih provoditi ovako, onako. Da će se prebaciti u iduću godinu, da nije bilo sredstava u proračunu i tako dalje. No međutim mi očito imamo nekakvu hiper produkciju nacionalnih programa. Zapravo sve što radimo prepisujemo iz jednih u druge. za, Nacionalnog programa djelovanja za mlade ovu priču oko … /Govornica se ne razumije./ … prepisujemo ovdje. Tu smo prepisali dio iz populacijske politike. Prepisali smo dio iz akcijskih planova za obrazovanje odraslih. Vjerojatno je dodano nešto novo. Ja se slažem da to treba biti sve uvezano. No međutim imamo hrpu nacionalnih programa koji se ne provode. I u vašem ministarstvu gospodine ministre. Ja bih voljela da smo malo bolje pročitali ono što iskustva drugih koji su takve stvari već proveli. Koji su promijenili reforme koje kažu da je zapravo ono što treba raditi a to i navodite ovdje dodatno produljenje trajanja obveznog obrazovanja i restrukturiranje obrazovnih programa. O produljenju trajanja obveznog obrazovanja u smislu predefinicije u primarnoj i sekundarnoj razini odnosno dijeljenja sekundarne razine na dvije odnosno našeg osnovnog na nižu sekundarnu i primarnu ovdje ne govori se, ali apsolutno ništa. I na kraju sam, same mjere i aktivnosti dakle ono što je sam sadržaj bez obrazloženja imaju nekakvih 6, 6 stranica. Ponavljam ja bih voljela da je kao cilj programa definiran, definirano uvođenje onda obvezne srednje škole ili kako god već, a ne socijalna uključenost, kvalitetna zapošljivost i tako dalje što je potpuno u redu. To su dobri ciljevi … /Govornica se ne razumije./ … međutim taj program se treba drugačije zvati. Zanimljivo je gledati na koji način su posložene mjere. Prva mjera u, u ovom Nacionalnom programu je informiranje javnosti o potrebi uključivanja učenika odnosno učenica u sustav redovitog školovanja odnosno provođenje medijskih kampanja. Kad smo radili HNOS prvo smo krenuli sa TV spotovima, s ovime, s onime pa smo onda nakon dvije godine napravili dokument koji se zove HNOS. Sada se već nama dva ili tri tjedna čini mi se vrte TV spotovi kako djeca sretna idu u srednju školu. Jer je ona eto kao sad svima dostupna, a da zapravo to još uvijek nije postalo operativno i nije došlo u funkciju. Meni se čini da se tu negdje najviše zapravo radi o medijskim i promotivnim kampanjama nego što se radi o samim konkretnim mjerama koje se zaista žele uvesti. Nešto što vrijedi za svaku mjeru. Rok provedbe za svaku mjeru je 2007.-2013. Niti mi znamo što će biti 2008. ni što 2010. ni 2011. odnosno nekakav prioritet jer je naprosto za svaku mjeru stavljen isti petogodišnji ili šestogodišnji rok, rok provedbe. U točki 1.3. kojoj je cilj poduzimati odgovarajuće mjere u svrhu sprečavanja odustajanja od srednješkolskog obrazovanja. Takvih formulacija ima puno u programu. Kaže se na primjer da treba na vrijeme poduzimati potrebne mjere. Pa zaboga nacionalni program upravo treba odrediti koje su to potrebne mjere? Koje su to mjere u ovom ili u onom području? Koje su to mjere u zakonodavstvu? Koje su to mjere drugdje? Mi imamo samo vrlo, jako puno ovih općih kvalifikacija. Primjerice osiguravati preduvjete za poboljšanje prostornih uvjeta i didaktičko opremanje srednjih škola. Koliko škola? Gdje? Kojom dinamikom? Koja oprema? Onda bi to bio nacionalni program mjera, a ne popis dobrih želja. Kakav je to plan izgradnje? Kakva će biti mreža škola? Hoćemo li ostati na mreži škole ili idemo na mreže programa? Onda su to konkretne mjere. Što znači izvršiti odgovarajuće izmjene u legislativi? To znači promjenu Ustava da ili ne. Da negdje skratim. U ovom dokumentu puno više stvari nedostaje nego što u njemu ima. Napisan je dosta aproksimativnim, definiranim i čini mi se nekako navrat nanos formulacijama da bi se opravdalo neuvođenje obvezne srednje škole od ove jeseni kao što je to ministar najavljivao početkom ožujka. Zapravo kao nekakva više-manje rezervna varijanta. Djelomično on nije prepisan iz postojećih nacionalnih programa. mi bi zaista voljeli da napravimo kvalitetan program koji će onda postići konsenzus s obzirom da konsenzus oko potrebe produljavanja obrazovanja obveznog do stjecanja prvog zanimanja postoji. Da onda zaista imamo operativni program koji neće svaka iduća Vlada baciti baciti u nekakvu ladicu kao što se to događalo s nekim drugim programima koji primjerice isto govore o "drop autu" koji ste vi stavili negdje u ladicu. ideja nije loša, program je napisan loše. To je negdje ključna ocjena ispred Kluba SDP-a uz dodatak da mi dakako i jesmo za produljenje trajanja obveznog obrazovanja. I gospodine predsjedniče dozvolite samo na kraju mi bi molili obzirom da ovdje u financijskim pokazateljima nema nikakvih financijskih pokazatelja za potrebe iz državnog proračuna stvaramo obveze za sljedećih 5 ili 6 godina da se do odlučivanja sastane Odbor za financije i da negdje da sukladno Poslovniku i svoje mišljenje. Ja se nadam da ćemo onda ovo iz Ministarstva prosvjete dostaviti te podatke jer ipak stvaramo velike financijske obveze za sljedećih čini mi se 6 proračuna. Hvala lijepa. U skladu sa člankom 139. Poslovnika. Dobro. To ćemo Odbor za financije i državni proračun animirati da sazove sjednicu Odbora i da odgovori na to pitanje. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo poštovani zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice ja se doista čudim vašoj raspravi i o njoj ću se, o njoj ću se osvrnuti u vlastitoj raspravi. Međutim ispravio bih netočan navod kad kažete kako zapravo je medijska i promotivna kampanja koja služi da se senzibilizira javnost za važnost obrazovanja zapravo nekakva reklama ministru. Oprostite ja moram to konstatirati da je to najobičnija, ne znam, izmišljotina i netočnost a s druge strane i maloprije smo svi čuli ovdje ministra niste imali niti jednu ispravku netočnog navoda jer se tu nije imalo što ispraviti? Jer je to bilo jedno tako briljantno izlaganje da je zaslužilo doista aplauz. Druga stvar. Kazali ste kako ministar nije govorio o nedostatku učeničkih domova. Pa netočno. Pa on je upravo prikazao nedostatak i škola i domova i osoblja i tako dalje, ali je iznio i mjere i planove kako to unaprijediti. Prema tome to nas sve treba potaknuti da potaknemo ministra na, u ovome djelovanju. Pa dajte malo optimizma ljudi! Pa ne možemo nikada napraviti ništa ako budemo tako pesimistični. … /Upadica: Hvala./ … Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Pa uvažena kolegica želeći zaista, zaista potpuno ovaj program zanemariti kao dobar program napravila je čitav niz propusta pa je sama sebe ponekad u svojim izjavama i pobila. Rekla je da ovaj program ne sadrži stvaranje materijalnih uvjeta od kojih treba poći ovaj prijedlog programa mjera. No međutim ovdje se spominje donošenje budućeg pedagoškog standarda prvi puta, a ja u sustavu obrazovanja radim 30 godina. 30 godina nemamo pedagoški standard. O kojim materijalnim uvjetima mi da pričamo kad nemamo pedagoški standard u ovom programu mjera? Upravo poticanje i donošenje pedagoškog standarda čini onda iz tog pedagoškog standarda kolegice Lugarić mogu proistići materijalni uvjeti za pojedine škole i obrazovanje. Drugo, kolegice, rekli ste da su ovdje prepisane mjere iz Nacionalne populacijske politike.

Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Moji kolege su već ispravili dio netočnih navoda, ali u toj raspravi je cio niz bio. Ja ću ispraviti onaj dio gdje je kolegica rekla da je iznenađujuće i neplanski došla ova strategija pred Hrvatski sabor. Međutim to je zaista netočno jer 3 godine Ministarstvo znanost, obrazovanja i športa priprema se za uvođenje Nacionalnog programa za obvezno srednjoškolsko obrazovanje, pa je to 3 milijarde kuna dato Ministarstvu više kroz protekle godine, pa je 800 osoba zaposleno u sustavu, pa je izgradnja škola i priprema za jednosmjenski rad u školama sa 2 milijarde i 700 milijuna kuna, a besplatni udžbenici i besplatan prijevoz u mjerama Populacijske politike to je jedna hrvatska Vlada koja ima strategiju razvoja, pa tim više pokazala je i objedinjavanjem Ministarstva prosvjete i Ministarstva znanosti strategiju za Hrvatsku državu. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Pa štovana kolegica Lugarić je u nizu netočnih navoda izjavila da se ministar u svom izlaganju nije bavio realnim stanjem u školi pa je spomenula i markiranje. Markiraju se odojci, telad, ždrebad, markiraju se dijelovi teksta. A vi ste vjerojatno mislili govoriti o neopravdanom izostajanju učenika iz nastavnog procesa. A upravo je ministar o tome i govorio. Kada zamijenimo ploču i kredu pametnom pločom onda neće biti pod navodnicima toga "markiranja" A kolegica Lugarić da ste odradili barem pripravnički staž u nastavnom procesu znali bi to.

Poštovani gospodine ministre u odlasku, poštovani gospodine državni tajniče, pomoćnice ministra, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, mislim da neće biti danas u ovoj sabornici u raspravama bilo kog tko će se protiviti uvođenju obaveznog srednjoškolskog obrazovanja, odnosno činjenici da svi mladi ljudi koji završe osnovne škole trebaju sa obavezom ili bez obaveze to ćemo raspravljati završiti srednje škole, jer stanje u kojem se danas nalazi hrvatski obrazovni sustav jednostavno je takvo da upućuje na žurno poduzimanje takovih mjera. Teška je činjenica da milijun i pol građana ove zemlje ili nije uopće išlo u školu ili je završilo samo osnovnu školu ili pošlo pa nije završilo srednju školu. Dakle milijun i pol ljudi ove zemlje nema završenu srednju školu, što zapravo znači da nema zanimanje. Nema ofocijelno u skladu sa pravilima zanimanje, a taj podatak je doista i malo će se tko protiviti tome da se to stanje pokuša promijeniti. Jednako tako je i drugi podatak koji govori o broju visoko obrazovnih ljudi u ovoj zemlji, u Republici Hrvatskoj, koji iznosi 12% također neprihvatljiv. Jer europski prosjek iznosi oko 30%. Pustimo sad činjenicu da u tih 12% da je 8%, da je jedan dio onih koji su završili više škole, njihovo mjesto i njihova sudbina u budućnosti bit će naravno rasprava o tome. Ali i ako i jedno i drugo uračunamo to je apsolutno premalo i apsolutno moramo poduzeti mjere da se to promijeni. Dakle tu vjerojatno neće biti spora i naravno da je klub zastupnika Hrvatske narodne stranke i liberalnih demokrata podržava dakle žurnu promjenu takvoga stanja stvari u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske ne ulazeći previše u to kako je do toga došlo. Ja ću se samo djelomično morati osvrnuti i komentirajući neke navode iz onoga što je govorio ministar na ono što je bilo. Ali u principu se kada se o tome govori kao i većini stvari zapravo treba osvrnuti na ono što imamo i na ono što trebamo, odnosno kanimo učiniti. Jednako tako neće biti nikakvog spora oko toga koji su ciljevi ovog Nacionalnoga programa. Lako ćemo se složiti sa ciljevima koji su istaknuti u Nacionalnom programu i u njegovom obrazloženju, ali naravno ostaje pitanje da li su mjere koje su napisane za provedbu toga programa dostatne da dovoljno brzo promijene stanje i da ostvare te ciljeve. To je temeljno pitanje. Da li su te mjere pravi instrumenti da se to stanje može promijeniti? I drugo pitanje je gotovo jednako važno. Da li se to može promijeniti dovoljno brzo? O tome nažalost nemamo niti jednake ocjene, a ovaj program ne daje takav optimizam koji je u svom uvodnom govoru ovdje iskazao ministar obrazovanja i znanosti Republike Hrvatske. Ovaj program je vrlo zahtjevan program. I da imamo malo više političkoga postupka, uobičajenoga onda bi se ovakovi veliki programi uvijek trebali predlagati na početku mandata bilo koje Vlade. Ovaj program ima ambiciju tako duboko dirnuti u obrazovni sustav ove zemlje, ne zna se ni koliko je težak ovaj program. Ako ga hoćemo pogledati i samo na grubo procijeniti koliko je on težak onda bi to bilo vjerojatno oko 5 milijardi kuna godišnje, na godišnjoj osnovi, pa kad se radi o 6 godina onda bi to bilo 30-tak milijardi kuna, a to je trećina proračuna i …/Govornik se ne razumije./… samo zbog financijskih razloga trebaju donositi na početku mandata bilo koje Vlade, a ne na kraju toga mandata. To su formalni prigovori, ali nisu nevažni. Pozivam bilo koga tko se odvaži ovako ambiciozne programe predlagati da ih uvijek predlaže u prvoj godini svoga mandata. Ne niti u drugoj, a pogotovo ne u zadnjoj godini, jer ako nije u stanju to predložiti u prvoj godini mandata znači da stupajući na čelo nije znao zapravo, nije imao jasnu koncepciju što treba učiniti. E sad da vidimo uopće kako stoje stvari u pogledu naše odlučnosti da mijenjamo stanje stvari. Vrlo često ministar govori, to je u ovom dokumentu, pregledu postignuća koji smo dobili u našim materijalima, u svakom njegovom gotovo javnom istupu govori se o tome kako je porast sredstava za obrazovanje u Republici Hrvatskoj od 2003. do 2007. 34% i to naravno ne osporavamo, ali to nije pravi pokazatelj naše odlučnosti i naše određenosti da je to strategija na kojoj treba počivati razvoj ove zemlje oko čega se slažemo, nego koliki je udio proračuna Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa u odnosu na ukupni državni proračun i to je temeljni podatak, a taj podatak govori da taj udio sve te četiri godine stagnira. Ako je proračun Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa rastao od 34% što ne sporimo jednako toliko u neki postotak je rastao i ukupni proračun Republike Hrvatske što znači da temeljni odmak važan korak koji kaže da nam je to važno, da nam je to važnije od nečega drugoga nismo učinili. Ako je udio toga proračuna 8% onda neće biti ozbiljnijih pomaka. Bilo koja Vlada to željela ili ne željela, ako sa tih 8% se ne odlučimo u idućoj godini otići na 9%, one godine tamo na 10% ili 11 ili 12% u nekom malo širem razdoblju, jer to pokazuje da smatramo da je to krucijalno za razvoj ove zemlje. Ako taj proračun stagnira onda nema govora o tome da Vlada ima stvarno određenje, operativno određenje da je obrazovanje ono na čemu treba počivati budućnost, gospodarstvo i razvoj zemlje i to je tomu tako. Da stvar bude što se srednjeg obrazovanja tiče još neugodnija proračun ministarstva je rastao dakle ukupnih, svega što je ministarstvo pokrivalo sa 34%, a proračun za srednje obrazovanje samo 26%. To znači da izdvajanja za srednje obrazovanje padaju u zadnje 4 godine u odnosu na ukupni proračun Republike Hrvatske u postotnom udjelu. Ista je situacija i sa osnovnoškolskim obrazovanjem. Bitno u odnosu na to raste samo visoko obrazovanje, to je 46%, što naravno pozdravljamo kao činjenicu, ali je ona izolirana od ove dvije činjenice, zapravo daje i krivi dojam i to je ono o čemu mislim da trebamo osobito govoriti. Ministar je rekao kako je obrazovanje prije 5 godina bilo u katastrofalnom stanju, ja sam protiv tako dalekih povrataka u prošlost jer se onda zanemaruje i često se gubi pojam o tome što je sada i što treba učiniti, ali to jednostavno nije tako. Jedini ozbiljniji pomak povećanje udjela proračuna za znanost i obrazovanje u Republici Hrvatskoj u odnosu na ukupni proračun, postotak rast udjela nastupa upravo u tim godinama, 2001. i 2002. godina. Od tada taj udio stagnira i to se može vrlo jednostavno provjeriti. Ja sam o tome govorio i kada sam govorio o proračunu, a o tome ću naravno govoriti jer to mi je jedna od vrlo važnih tema jer doista vjerujem da je obrazovanje nešto na čemu treba počivati i gospodarski razvoj i ukupni razvoj Republike Hrvatske. E sad na nešto o samome programu. Dakle, bojim se da ukoliko nemamo preciznih razrada ovih ciljeva i precizne mjere što treba učiniti sa rokovima i sa novcima koji te mjere moraju pokrivati, a to je segment u koji se mora ulagati. Neki drugi segmenti se možda mogu popraviti nekim organizacijskim promjenama, ali ovdje nema popravka ukoliko nema financijskog ulaganja. To je jednostavno sektor u koji morate utrošiti da bi vam on na nekim drugim segmentima posredno dao dobitke. I ako nemate i jedno i drugo, ako nemate rokove, precizne mjere, sa rokovima i financijskim izdvajanjima onda to sve skupa može ostati samo deklaracija. Mi se slažem sa svim ciljevima, ali što to znači stručno usavršavanje nastavnika? Jedan cijeli sustav mjera koji ne samo da je kompliciran organizirati, nego treba izraditi i temeljne dokumente temeljem čega se to obrazovanje vrši i naravno to netko mora platiti. Toga u ovom dokumentu nema. Neke stvari su nesporne, kao što su besplatni udžbenici, to podržavamo, besplatni prijevoz, jednako tako podržavamo, smještaj u domove, to su poticajne mjere, ali oni koji su pisali ovaj dokument sa pravom kažu da te poticajne mjere koliko god su dobre općeprihvaćene neće biti dovoljne da se bitnije popravi broj onih koji će završiti srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj. A neke druge stvari koje su ovdje stavljene kao mjere, odnosno kao ciljevi su još kompliciranije. Individualni rad sa svakim učenikom zahtijeva enormne napore nastavnika koji moraju biti bolje educirani, moraju se trajno obrazovati, mora ih biti puno više i moraju biti puno bolje plaćeni. Socijalna uključenost. Pa znate što to znači? Pa mi imamo problema sa osnovnim obrazovanjem i danas nam se događa da zbog nekoliko loših učenika, pustimo sad razloge zašto su loši, to nisu učenici sa poteškoćama u razvoju, sa socijalnom isključenosti, bar ne u velikoj mjeri. Događa nam se da nastavnik većinu svoje energije potroši u odnosu prema tim učenicima, a ne prema 90% ostalih, a da ne govorim o tome da onda nema energije da se obrati i posveti svoje vrijeme, pozornost prema onih 10% sa posebnim potrebama, ali u pozitivnom smislu. Opasnost se ovdje pojavljuje ne samo da nećemo imati snage za takav individualni pristup, ako ga nismo dobro planirali, nego da će nam ti učenici onemogućiti i postojeću razinu odvijanja nastavnoga procesa jer će ga ometati kao što se to često događa u osnovnim školama jer nemamo poseban pristup takovim kako to ministar kaže problematičnim učenicima. To je jedna od velikih boljki našega osnovnoškolskog obrazovnog sustava. Ako to ovako bez pravih planova uvedemo ovdje, onda će to biti i u srednjoškolskom obrazovanju, a to tu može biti još gore nego u osnovnoškolskom obrazovanju. Prema tome, mislim da nema spora oko deklaracija, oko ciljeva, oko temeljne namjere, oko temeljne ocjene. Ali ovaj program jednostavno nije toliko precizan precizan kao što bi morao biti da bi mogao biti prihvatljiv. Pa ne može svaka mjera biti od 2007. do 2013. Pa mjere se moraju izdiferencirati. Besplatni udžbenici, besplatni prijevoz, smještaj u domove. To se možda može učiniti za godinu dana. Nacionalni korikulumi se mogu donijeti možda za godinu. Novi programi ili osuvremenjenje postojećih programa se mogu donijeti za dvije godine. Ali neke stvari doista trebaju šest godina. Ne mogu sve od tih stvari biti šest godina, jer to zapravo ne znači ništa i to je temeljni nedostatak ovoga programa i to je glavni razlog zašto ga mi nećemo podržati. Ovaj program mora biti u svojoj provedbi, u operacijalizaciji puno ambiciozniji, puno precizniji da bi bio u skladu s temeljnim određenjem i sa svojim ciljevima. A ciljevi su doista nešto što ovdje nije sporno. Dakle, to je razloga zašto Klub zastupnika HNS-a neće podržati ovaj program. A nadamo se naravno da će njegovi ciljevi sa ovom ili sa nekom drugom Vladom što je moguće prije biti ostvareni. Hvala lijepa. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa na znam da li je kolega Radoš namjerno manipulirao matematikom ili je zaboravio kakav je bio proračun u vrijeme koalicijske Vlade. Naime, u vrijeme koalicijske Vlade čitav niz fondova bio je izvan proračuna, pa je zbog toga proračun bio znatno manji i udio školstva veći. stvaranjem Državne riznice, ulaskom svih fondova u proračun, proračun naglo raste i sredstva za obrazovanje jako znatno veća nego u njihovo vrijeme postaju manji postotak, što mislim da bi kolega morao znati. Poštovana zastupnica Marija Bajt sljedeći ispravak. **Bajt, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod gospodina Joze Radoša da je ova Vlada trebala na početku mandata predložiti ovaj program jer nije znala što treba učiniti. To je netočno. Jer na početku mandata ove Vlade, milijardu i 200 milijuna kuna nasljeđenog duga za regres i smjenski rad je bio i više od godinu dana je ova Vlada vraćala taj dug. A pune tri godine se priprema za ovaj sustav uvođenja obveznog obrazovanja što se vidi i kroz novo zapošljavanje i stručno usavršavanje nastavnika, uvođenje Agencija za odgoj i obrazovanje, zatim izgradnju i pripremu škola za jednosmjenski rad, pa i što je kolegica nedavno spomenula, besplatne udžbenike, besplatan prijevoz učenika itd. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub HDZ-a poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče, državni tajniče, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Pa ja ću reći na samom početku da je Klub zastupnika HDZ-a razmotrio ovaj Prijedlog Nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja i da ćemo ga podržati iz više razloga. Prije svega krenut ću od onoga što sam prijedlog ovog programa sadrži i što je predloženo ja bih rekla i u onim očekivanjima koji su ishodište ovoga cijeloga prijedloga programa. Predlagatelj sam kaže da je za pun uspjeh u provedbi Nacionalnog programa mjera važno usklađeno djelovanje svih dionika sustava. Programi u srednjim školama posebice strukovnim učinit će se primjerenima potrebama i interesima učenika, osuvremenit će se način poučavanja, pojačat će se stručno usavršavanje nastavnika, uključit će se roditelji u rad škole, te će se više voditi briga o mogućnosti zapošljavanja sudjelovanjem i razvojem partnerskih odnosa i to, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Zavoda za zapošljavanje, lokalne zajednice, Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskih udruga poslodavaca. Ako se pitamo zašto je Prijedlog nacionalnih mjera za uvođenje srednjoškolskog obrazovanja onda odgovor najbolje može naći u samom obrazloženju predlagatelja s kojim su se u većini ovdje složili i moji prethodnici. A to je prije svega prikaz stanja obrazovne strukture koji govori kakva nam je prije svega kvalifikacijska struktura našeg stanovništva. Svakako da je ona nezadovoljavajuća. Opći cilj programa su mjere iz nacionalnog programa koji će kako sam već rekla imati osnovni cilj podići obrazovnu razinu stanovništva, omogućiti uspješnu socijalnu uključenost i kvalitetnije zapošljavanje, te svakako povećati gospodarsku konkurentnost. Ovaj program, ja to moram podsjetit nije usamljen. Ja zbog toga da se zapamti moram opetovati ono što je ministar u svom uvodnom izlaganju izrekao, a to je ono što je ova Vlada učinila evo, u tri i pol godišnjem mandatu kako bi zaista poboljšala obrazovanje i obrazovanje stavila kao prioritet, prije svega prioritetnu mjeru i cilj razvoja. Ja ću samo spomenuti neka postignuća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i zaista osvrnut se na predan rad svih u ovom ministarstvu na čelu s ministrom i Vladi koja je podržala ove prijedloge. Ja ću taksativno nabrajati da se ne zaboravi. Prije svega povećalo se željeli mi to priznati ili ne ulaganje u sustav obrazovanja i znanosti za ove četiri godine. Sam je kolega Radoš rekao za 34,2%. Nikad do sada nije bilo toliko. Isplatili smo nasljeđene dugove i potraživanja. Ja sam bila sudionik u srednjim školama ljudi koji su, kojima su obećali se regresi, kojima se obećalo plaćanje smjenskog rada, koji su tri godine gotovo četiri od potpisivanja kolektivnog ugovora trpili i pošteno očekivali ono što su potpisali. To nisu dobili. Gospođa Bajt je spomenula milijardu i 200 milijuna kuna. Kao i uvijek prosvjetni djelatnici su zaista uvažavajući sve činjenice pristali dogovoriti se s Ministarstvom i uštedili ovom Ministarstvu 530 milijuna kuna jer su se nagodili neki od njih. Nisu podigli tužbe. Oni koji su podigli tužbe dobili su za to 382 milijuna povrata tih sredstava. Evo s time je startalo ovo Ministarstvo kad je preuzeto 2003. godine na samom kraju te godine. Otvorila se nova radna mjesta. Ovdje je kolega Radoš spomenuo učenike koji često stvaraju poteškoće u nastavi. Slažem se kolega Radoš. A je li ste vi razmislili da i takvi učenici imaju svoje mjesto u obrazovnom sustavu. Međutim do sada uredbom bivše Vlade o zabrani zapošljavanja stručnih djelatnika niti pedagozi, niti defektolozi, niti psiholozi kao stručni radnici koji pomažu nastavniku, onome tko izvodi nastavu nisu bili zapošljavani. Upravo su to osobe kojih treba sve više. I zato je ovo Ministarstvo upravo otvorilo nova radna mjesta za stručne suradnike u obrazovanju. Neću spomenuti škologradnju jer bi mi oduzela dosta vremena. Međutim ono što vjerujem većinu boli je hrvatski nacionalni obrazovni standard koji je naišao na potpuno odobravanje, ja ću vam reći i roditelja dobronamjernih i prosvjetnih djelatnika. Nije uveden na brzinu. Nisu djeca bila pokusni kunići kao što se to htjelo prikazati. On je uveden prve godine u 49 osnovnih škola koje su se same javile na poziv Ministarstva da će biti eksperimentalne škole i da će one provoditi nastavu po hrvatskom nacionalnom Uvedena je državna matura. sad smo na tragu upravo novoga nacionalnog programa u kojem će se produljiti obvezno obrazovanje. Pomakli smo se značajno u razvoju strukovnog obrazovanja. Informatizacija škola, osnivanje novih veleučilišta sa stručnim studijima to je ona vertikalna prohodnost o kojoj je ministar govorio. Prije svega moram reći da smo osnovali i nove agencije koje su podrška ovoj reformi. Agencija za odgoj i obrazovanje. Za strukovno obrazovanje. Agencija za obrazovanje odraslih. Dakle mi smo, ovo Ministarstvo je uspjelo zagristi i vruč kolač obrazovanja odraslih. To je problem bio u sustavu obrazovanja oduvijek. Osnovano je Vijeće za nacionalni curriculum predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog sustava. Vijeće za pedagoški standard kojeg sam već spominjala ovdje. Zašto je ono važno? Zato što će ono stvoriti uvjete i točno zacrtati koji su to potrebni materijalni uvjeti za svaku osnovnu školu, za svaki dječji vrtić, za svaku srednju školu. Ako se sjećate donijeli smo i strategiju obrazovanja odraslih i akcijski plan. I napokon ovo Ministarstvo vrši i pripremu hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Neću spominjati, ministar je spominjao koljače stoke sitnog zuba. Ja mogu isto tako spomenuti postolare za gornjišta i donjišta. Ja sam nažalost radila u sustavu strukovnog obrazovanja kad se to zanimanje obrazovalo. Postolar za izradu donjišta i gornjišta. Pa nismo znali što je, za izradu cipela. Vratit ću se sada na Prijedlog nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj Prijedlog programa sadrži i strateške ciljeve i sliku stanja u obrazovanju danas i jučer. Ali i planove za sutra. Razloge uvođenja. Ovaj Ovaj program, prijedlog programa sadrži i posebne ciljeve koje nitko ovdje nije potcrtao želeći umanjiti značaj vjerojatno ovoga programa. Ja ću ih podcrtati. Posebni ciljevi Nacionalnog programa su: povećati stopu upisa učenica i učenika i stopu završavanja redovitog srednješkolskog obrazovanja, unaprijediti kvalitetu hrvatskog srednjeg školstva i njegovo usklađivanje s europskim obrazovnim sustavom i standardima zemalja članica Europske unije. Osigurati mogućnosti za cjeloživotno učenje, usklađenost s potrebama suvremenog života i gospodarstva. Iz ovih posebnih ciljeva Nacionalnog programa proizlaze i mjere za provedbu Nacionalnog programa koje su isto tako sustavno objašnjene. Koje imaju nositelje i rok provedbe. Vjerojatno će predlagatelj odgovoriti zašto rok provedbe 2007. i 2013.? Pa ako ih čitamo a nemamo vremena iščitati sve mjere koje proizlaze iz ovih posebnih ciljeva onda ćete vidjeti da one ne mogu biti provedene u godini ili dvije. Da je tu napisano 2008. i 2009. Ja vjerujem da bi bilo vrlo neozbiljno od ovog Ministarstva. Rokovi postoje. Primjereno je vrijeme 6 godina naročito u obrazovanju kolegice i kolege koje je vrlo osjetljivo područje da se neke stvari ne samo pokrenu nego dovedu do svog cilja. A mi ovdje imamo cilj produljenje obveznog srednješkolskog obrazovanja. Dakle nije moguće da ovdje je danas izrečeno da ovaj prijedlog mjera nema cilj. Ja bih zato rekla na kraju da ćemo mi kao klub Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednješkolskog obrazovanja zbog toga što je to za korist cjelokupnog društva. Što je to za korist i naših budućih učenika, ali i sadašnjih učenika kojima će se omogućiti i onaj temeljni cilj i projekt ovoga Ministarstva i ove Vlade a to je cjeloživotno učenje. Prohodnost obrazovanja i po tzv. horizontalnoj i vertikalnoj liniji. Dakle moguće je zaista prohodnost, a to je potrebno. Naročito podržavamo reformu strukovnog obrazovanja jer moram reći da je najviše problema bilo do sada u strukovnom obrazovanju. Neću spominjati uopće kakvih problema u strukovnom obrazovanju ste ste imali uopće s nazivima zanimanja. Ovdje je i ministar, a evo i ja sam neke od njih spomenula, moram vam reći zašto je važno strukovno obrazovanje. Zato što 70% naših učenika upisuje strukovnu školu. 70% mladih završava završava strukovnu školu. Važno je da je ovo ministarstvo krenulo sa svojim bionicima u ispitivanje tržišta rada. Što je to potrebno našem tržištu, našem gospodarskom razvoju? Pa smo u zadnje dvije godine i smanjili broj strukovnih sektora sa 32 na 14 pa smo prepoznatljivi po tome i u Europi i u svijetu, broj zanimanja s 330 na 199. Dakle konačni cilj je smanjiti i napraviti naše obrazovanje prepoznatljivo ne samo kod nas u okvirima naše zemlje naš učenik koji završi školu mora biti prepoznat na tržištu rada u u ostalim zemljama. Evo, zato ćemo mi podržati Prijedlog Nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Gospodine predsjedniče, kolegica Roksandić je rekla kako hrvatski nacionalni obrazovni standard nije uveden na brzinu. Smatram da je to netočan navod, jer sve što se događalo nakon toga pokazuje da je taj hrvatski nacionalni obrazovni standard uveden na brzinu. A da je tome tako pokazuje i sljedeća činjenica. Dva važna vijeća koja su trebala prethoditi hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu, a to je Vijeće za nacionalnu curicullum u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i Vijeće za pedagoški standard su trebala biti osnovana toga nego što se krenulo u bilo kakvu provedbu, pa makar i eksperimentalnu provedbu hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. To je pretpostavka. Vi morate imati vijeća, odnosno morate imati principe na kojima ćete vršiti stvaranje hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, a te vam principe i pravila moraju postaviti stručna vijeća. A stručna vijeća su osnovana tek u mjesecu rujnu prošle godine. Prema tome to je potvrda moga stava da je hrvatski nacionalni obrazovni standard uveden na brzinu. Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite da se u sljedećih 10-ak, 15-ak minuta i ja u ime kluba Hrvatske seljačke stranke uključim u ovu raspravu i da iznesem stavove HSS-a. Svakako da je lijepo slušati s ove govornice čitav niz dobrih postignuća koja su napravljena u ovom mandatu ove 4 godine. I tu se naravno miješaju i izgradnja u osnovnim školama i čitav niz projekata koji su pokrenuti u osnovnom školstvu. I to je dobro, to nije naravno niti zabranjeno. Znamo da je ovo predizborno vrijeme i dobro je da se to govori. Iako je sasvim sigurno tema vezana uz obavezno srednje školstvo. Pa ja bih možda, s obzirom da i javnost nema ove materijal pa i svi mi koji govorimo onda je teško ocjenjivati koliko je koliko nije tko u pravu. Ali nadam se da će i putem medija imati priliku dobiti sve relevantne informacije i podatke i moći informirati o tome što se predlaže. Na početku ću samo reći da svakako HSS ovu ideju koja uopće nije loša nego dapače dobro podržava, ali smatramo da ovaj program koji je pred nama bi trebalo doraditi. Reći ću svakako i neke od razloga zašto tako smatramo. Naime, kad se govori o ciljevima koji su ovdje navedeni, možemo ih i pročitati, znači to su posebni ciljevi Nacionalnog programa što su i na kraju krajeva važni, opći cilj je također spomenuti. Onda se može to nekako sintetizirati u nekoliko rečenica. Želi se podići učenički standard uz postojeći, postojeću dobru ideju koju HSS podržava, besplatan prijevoz učenika, besplatni smještaj u učeničke domove i naravno besplatni udžbenici. Htio bih reći da projekat jednosmjenske nastave zaslužuje daleko veću pažnju. Čini mi se da se s tom idejom možda malo i prenaglo ulazi toliko u javnost, a da nisu napravljene ozbiljne analize. Ja sam bio župan u prošlom mandatu u Varaždinskoj županiji, projekt jednosmjenske nastave pokrenuli smo prije točno 4 i pol godine i još se uvijek provodi. I točno znamo kojom dinamikom ide i u kom smjeru. Međutim kad govorimo o projektu jednosmjenske nastave onda bi ja volio da i u ovom materijalu decidirano piše kolika sredstva su potrebna za realizaciju tog programa. Ponavljam, zbog javnosti je dobro da zna da pod točkom 7. tog programa gdje piše Financiranje provedbe nacionalnog programa stoji svega nekoliko rečenica. HSS upravo zbog toga inzistira i traži da se razradi cjeloviti model financiranje tog nacionalnog programa za uvođenje obvezatnog srednjoškolskog obrazovanja. Kad govorimo o jednosmjenskog nastavi onda želim da vas podsjetim. Mi nemamo ovdje napisano koliko će novog prostora trebati u odnosu na postojeći broj učenika, odnosno ako gledamo i za ne znam par godina koliko će novih doći ili za 10 godina koliko će novih doći iz osnovnih škola, dakle mi moramo imati i određene projekcije koliko će trebati u budućnosti tog novog prostora, prostora, da li više ili manje, gdje više, zašto više i tako. Kad govorimo o tom prostoru, znači koliko novih škola, koliko novih sportskih dvorana, koliko je potrebno dogradnje postojećih objekata. Ne podatak kao što je u ovom materijalu napisano koliko će biti izgrađeno u pojedinoj godini, nama je interesantno da čujemo koliko će prostora biti potrebno za realizaciju tog nacionalnog programa. Zašto? Pa zato da bismo znali koliko novaca treba, a ovdje ne piše koliko će novaca trebati. Nadalje, kad govorimo o jednosmjenskoj nastavi mi moramo znati koliko ćemo veća sredstva, dakle veća decentralizirana sredstva trebati osigurati za povećanje tekućeg održavanja. Imat će puno novih prostorija, trebat će grijanje, veći izdaci za grijanje, za rasvjetu, za opremu. Koliko će trebati novih sredstava za investicijsko održavanje. Sve su to decentralizirana sredstva. Prije svega ovdje mislim na investicijsko održavanje postojećih objekata jer se pretpostavlja da novi objekti neće trebati toliko sredstava za to investicijsko održavanje. Govori se puno o novom zapošljavanju. Točnije, ovdje piše podatak koliko je i u, koliko je novih zaposlenih u ovom mandatnom razdoblju i to je dobro, a i piše i za visoko obrazovanje itd. iako je nama ovdje bitno srednjoškolsko obrazovanje. Kad govorimo o novom zapošljavanju onda svakako opet se okrećem cilju, a to je jedna smjena. Koliko će trebati novih nastavnika, ali ne samo nastavnika. Čim vi povećate veći prostor, više sportskih sala, trebat će i pomoćnog osoblja, čistačice, domara. Sve to košta. Znači mi bismo htjeli da imamo egzaktne pokazatelje koliko će ovaj nacionalni program mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskog obrazovanja koštati. Koliko sredstava je potrebno osigurati u državnom proračunu. Zašto to govorim? Pa jednostavno zato jer u ovo predizborno vrijeme svi samo puno obećavaju. Mi kao Hrvatska seljačka stranka smo izradili naš program preporod hrvatskog sela gdje smo rekli da bi za revitalizaciju hrvatskog sela, dakle za zadržavanje sela i seljaštva na nekakvoj razini kakva je sada i eventualno vraćanje u selo trebalo za poticaj izdvojiti 4 milijarde godišnje novih sredstava i to naravno svake godine. Maloprije, prije nekoliko mjeseci govori se o izjednačavanju ili izjednačavanju novih i starih mirovina. Prosječno minimalno 2 milijarde godišnje. Ovaj program ja ne znam koliko će koštati, kolega Radoš je rekao nekakvih 5 milijardi. Odakle sredstva? Želje su lijepe i velike, ali mi bismo trebali imati onda nekakav prijedlog o kojem bismo mogli raspravljati na koji način osigurati sredstva za realizaciju tog programa. Svakako kad govorimo o tome onda moramo spomenuti također činjenicu da je logično i razumljivo da svaka vlada koja ulazi u tako značajne prijedloge, ja bih rekao reformske prijedloge da postavi na početku mandata i da tokom mandata testira prihvaćanje javnosti tog programa, a nemojmo zaboraviti, možemo kritizirati, možemo se ne složiti, svejedno, ali najveće reforme je upravo …/Govornik se ne razumije./… koalicijska Vlada početkom 2000. godine, 2001. bolje rečeno kad su bili županijski izbori, procesi decentralizacije itd. i to smo testirali. Da li je bilo više ili manje prihvaćanja u javnosti vidjelo se po rezultatima izbora. Pa bilo bi onda i logično da smo ovaj program dobili na početku 2004. godine i onda bismo mogli nekako testirati kakvo je njegovo prihvaćanje, kakva je njegova realizacija. Zašto govorim o realizaciji? Ciljevi su prihvatljivi, zašto ne. Ali pogledajte malo. Ovdje na stranici 21. piše mjere za provedbu nacionalnog programa. Te mjere su podijeljene u tri skupine, ali ukupno ako se pobroji ima 50 mjera. Naravno sa nositeljima i rokovima i to u roku 6 godina. Ali 50 mjera značajnih na nacionalnoj razini. Treba to i realizirati. Kad bismo govorili o nižoj razini onda bismo možda i lakše raspravljali, ali i dobar dio ovih mjera je nastavak i nekih koje se sad provode, ali 50 mjera da bi se realizirao ovaj program nije malo. Znači, po meni svakako presudno bi bilo da smo taj nacionalni program dobili na klupe i usvojili na početku mandata. Onda bi se vidjelo koliko se izdvaja sredstava za svaku godinu za provedbu tog programa. I nemojmo misliti u ovom trenutku možemo se mi ovdje sučeljavati. Postojeća decentralizirana sredstva nisu dovoljna. Baš mi je drago da će biti ispravak, ali bih volio čuti koji je to ispravak. Nisu dovoljna. Ja ću vam reći i potvrditi to na primjeru Varaždinske županije. Varaždinska županija je u ozbiljni proces kapitalnih investicija ili dogradnje i izgradnje novih objekata krenula 2001. godine. U U tih 4 godine izgrađeno je puno novih objekata, u 11 škola smo krenuli sa jednosmjenskom nastavom, ali u ovom mandatu u Varaždinskoj županiji se modelom javnoprivatnog partnerstva za izgradnju ili za provedbu programa jednosmjenske nastave kani ukupno izdvojiti milijardu kuna. U jednoj županiji. Milijardu kuna. Dobro slušaj što velim. I još nisu svi objekti uključeni zbog određenih limita koje smo ovdje u Saboru postavili, u jednoj županiji. Naravno tu su sredstva i općina, županije i privatnih investitora, ali sva ta sredstva trebat će naravno kroz 25 godina vraćati. Ponavljam milijardu kuna. A ja vas uvjeravam da učenički standard u Varaždinskoj županiji nije najlošiji u Hrvatskoj. Rekao bih među boljima je. Pa koliko će nama trebati sredstava u drugim županijama? Možda negdje i duplo. I koja su to sredstva koja se bi trebala puniti u proračunu i izdvojiti za realizaciju nacionalnog programa za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja? Velika, enormno velika i nemojmo se ovdje baviti predizbornom kampanjom, govoriti o tome koliko je objekata u ovom mandatu napravljeno. To je lijepo. Govorite to na tribinama. Ovdje govorimo o ovom programu. Bez Bez konkretnog prijedloga financijskih sredstava potrebnih za realizaciju ovog programa ne možete dobiti podršku. Pa to je ključno. Ovo je odličan plan želja. Odličan predizborni materijal. Ali treba imati podlogu u sredstvima. Koliko sredstava će se moći izdvojiti? Ponavljam povećanja su enormno velika za umirovljenike, za poljoprivrednike dakle moje seljake. I svi očekuju da će se to organizirati. Kako namaći sredstva? Reći ću nešto i o procesu informatizacije. Imam vremena još dovoljno. Proces informatizacije na moju žalost ne provodi se onako kako bi to trebalo u skladu sa standardima Europske unije. Ne samo za područje obrazovanja da se razumijemo, nego i ukupni procesi koji se odvijaju i u drugim ministarstvima ili u drugim područjima. Imali smo prije četiri mjeseca ovdje i Zakon o športu. Također se govori da se uvodi informacijski sustav u športu. To piše u onim materijalima tako nekako. Pa zar ćemo parcijalno imati takve sustave za osnovnoškolstvo, za srednješkolstvo, za šport, ne znam što sve skupa ne, pa za visoko školstvo i tako. Ne bi li trebalo da smo ovdje raspravili o jednom cjelovitom informacijskom sustavu obrazovanja koji bi onda imao svoje podsustave. Tako i ovdje isto. To košta puno. Hvala dragom Bogu da se ide sa tim procesima jer procesi informatizacije su bitni. Mi htjeli ili ne htjeli priznati već i djeca u osnovnoj školi su ponekad i stručnija i spretnija i koriste računala bolje nego njihovi roditelji što je normalno i razumljivo. Pa omogućimo im te standarde da imaju u osnovnom školstvu, u osnovnoj školi i naravno u srednjoj, da ne velimo u, na fakultetima. Ti standardi koji se propisuju nije tako jednostavno izvršiti zbog sredstava. Ja bih volio da se ovaj materijal dopuni upravo i sa ovim parametrima o kojima sam govorio, uključujući naravno i populacijsku politiku koja je vrlo, vrlo bitna. Mi znamo da nam sela polako odumiru. Gdje će biti koncentracija srednjih škola? Na koji način se kani malo i decentralizirati i smještati srednja škola? To je pitanje koje bi trebalo dati odgovor ovaj materijal. Hvala lijepa.

koji će to biti ispravak, pa ispravljam. U ovo predizborno vrijeme svi samo puno obećavaju. To nije točno. HSS ništa ne obećava, nego prijeti, da će sa grupicom istomišljenika zatvoriti sve ceste ukoliko pšenica ne bude po kunu i 20. Ovo prvo nisam shvatio kao prijetnju. Hvala. Klub zastupnika SDSS-a poštovani zastupnik Milorad Pupovac.

Onda ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Onda gledajte ljudi moji, pa mi… **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Ali zaista sam dva puta dizala pločicu, ne znam zašto nitko me nije primijetio. Ma želim ispraviti jedan od netočnih ili dva netočna navoda kolege Sabatija. Kolega je dobro rekao hvala Bogu da se ide u ovo, ali to opet ništa ne valja, to je predizborna kampanja, to su predizborni programi. Ja samo želim podsjetiti da to nije predizborna kampanja, da se ovaj program priprema tri godine i da su ova postignuća koja ste danas čuli realnost. Želim vas podsjetiti da je netočno da se ne može riješiti masu problema sa jednosmjenskim radom u osnovnim školama zato što je 11. travnja ministar predstavio projekt dogradnje, rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola, koji će se odvijati udruženim sredstvima državnog proračuna i zajma Svjetske banke. Normalno da to neće biti riješeno za godinu dana. Pa zato ovaj program i ima svoje razdoblje od šest godina. U 13,01 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od deset minuta. Klub zastupnika SDSS-a poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Nema ga. Klub gubi pravo na riječ po ovoj točci dnevnog reda. Klub zastupnika HSLS-a poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite! **Kramarić, Zlatko (HSLS)** Hvala gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege.

oko svijeta kreće prvim korakom pa tako ja pokušavam sagledavati i sudbine ovoga projekta. I ovom projektu ne nedostaje ambicioznost. I mislimo mi u klubu HSLS-a mislimo da je to dobro da se bude ambiciozan i da se zapravo pokušavamo postavljati što je moguće, odnosno dizati tu neku ljestvicu, limite. Jer ako jednostavno budemo apriori ne znam, suspektni spram ovoga projekta onda se bojim da ćemo vrlo brzo pronaći upravo te razloge da u ovaj projekat ne uđemo. Nama se u klubu čini da je doista obrazovanje do onih resursa koji nam nitko ne može oduzeti. On doista ne ovisi o nekim vanjskim međunarodnim okolnostima, nego doista da pripada i da možemo uzeti sudbinu u svoje ruke. Mi obično konstatiramo i volimo konstatirati da su nam obrazovni standardi prilično niski. Govorimo o tome da nam je akademska zajednica, broj ljudi koji završe fakultete nije veći od sedam, osam posto. I te implikacije, te činjenice su zapravo i gospodarske i političke i kako god da okrenete. I ono što mi u klubu mislimo da se takvo stanje mora pod svaku cijenu mijenjati. Jedan od mogućnosti promjene te negativne situacije je upravo i to da se obavezno, Mi znamo da to nije lako i da to zahtjeva čitav niz predradnji koje se svakako moraju napraviti od ovih, čisto onih što pripadaju nekoj tehničkoj operativnoj strani. Ali mislim da od toga ne treba odustati. Cilj je plemenit i mislim da ne treba bježati od ove rasprave koja će se otvoriti. A onda svakako ono što društvo ako želi da uhvati taj ritam sa sa razvijenim europskim zemljama da je jasno da to i košta. I ono što nas isto zanima, ne treba bježati od ovih određenih projekcija, simulacija koliko bi to moglo koštati jer to su doista, to su mjere koje su dalekosežne. Ali mislim da je svaka kuna koja će se u to uložiti, da će se ona uskoro i stostruko vratiti. Na kraju krajeva isto ako ćemo ulaskom u Europsku uniju, kad budemo postali punopravni članovi, pa ta mogućnost doista slobodnoga kolanja ljudi, kapitala, vrijednosti,

doista može se ponašati kao ona zračna struja. Da to slobodno, da slobodno komunicira i da doista živimo u Europi bez granica pa da onda i da, i da ovaj naš obrazovni standard i da što veći broj građana bude uključen u ovo, u srednješkolsko obrazovanje. U visoko obrazovanje. I na taj način ćemo svakako onda djelovati interaktivno. Imati povratno, povratno djelovanje i na naše i na naše gospodarstvo. I upravo ono što smo mi već ovdje u Klubu nekoliko puta dosta, nažalost dosta dugo živjeli pod onom, onom jednom ideja tvornice škola, Šuvarova vremena to i nije bilo toliko bedasto. Mi smo to doživljavali da je bedasto zbog toga što je bilo isuviše ideologizirano. Ali kada ideologiju od toga maknemo onda zapravo sama ta, sama ta ideja cjeloživotnoga školovanja zapravo nije, nije nimalo bedasta. S druge strane i nama je posvema jasno da se ako se igdje paradigme brzo mijenjaju onda se one doista mijenjaju u znanjima. Ona znanja koja su se nekada povećavala aritmetičkom progresijom danas se povećavaju geometrijskom progresijom. I upravo ono što je ne znam nešto prije nekoliko godina bilo aktuelno to već generacije koje uče, koje će učiti sutra na neki način postaje "pase". I upravo iz tih razloga da zapravo više, da diploma bilo koje, na bilo kojoj razini neće biti dostatna da se možemo uključiti u jedan život gospodarski, politički, financijski bez potrebe da se neprestano uči. I u tom smislu, i u tom smislu punu potporu ovom Prijedlogu nacionalnoga programa mjera za uvođenje obaveznog srednješkolskog obrazovanja. Kažem s time da isto nema, ne bježimo od toga da se te mjere moraju i detektiraju i na neki način pokušati što prije izaći iz određenog, određenom projekcijama koliko će to koštati. I zapravo i u kojem se to nekom roku može napraviti. A opet isto s druge strane nam se čini da se onda i ovi, … /Govornik se ne razumije./ … ovih demografskih problema mogu riješiti, da se može riješiti politika decentralizacije, politika regionalizacije

I s druge strane isto, evo kolega Letica mi je onako uvijek davao jednu kao i obično što on to zna, dati bubu u uho, a to je taj problem upravo i motiviranosti. Mi moramo zapravo stvarati jedan ambijent u društvu da se školovanje, da se Da se, da oni ljudi koji znaju da su to vrijedni ljudi, oni koji imaju svoj ugled u svojoj mikro sredini i uopće u javnosti da se takvi ljudi što je moguće više i promoviraju a ne da … /Govornik se što, istina Bog dosta dobro guraju, guraju i barataju sa loptom ali bez neke velike škole oni danas mogu zaraditi nekoliko milijuna EUR-a što zapravo što se kaže prosječni građanin Hrvatske ne zna čak ni napisati a kamoli da može i zamisliti da to može zaraditi. Pa upravo zbog toga i taj element motivacije ovakve prijedloge nacionalnih programa treba uvesti i upravo rekao sam još jedan puta ponavljam obrazovanje je onaj resurs koji nam zapravo nitko ne može oduzeti, koji sami mi, koji ako ga mi budemo stvarali ambijent da on može da on može uspijevati. I da iza toga onda slijedi određena i nagrada, određeni promocija, određeni uspjeh. Onda doista, onda doista mislim da ovaj ambiciozni program ima i svoga, ima svoga smisla. Zato kažem još, još jedanputa još jedanputa trebamo se pripremiti za ulazak u Europsku uniju i na taj način. Evo ovako, ja ovdje imam podatke vezano da je obavezno obrazovanje recimo u jednoj ne razumije./ … Irskoj. Znači Mađarska je jedna susjedna zemlja. Irska koja se inače nudi kao neki model uspješnosti je 12 godina. U Malti, Nizozemskoj, u Škotskoj, Velikoj Britaniji 11 godina. Francuska, Litva, Norveška, Njemačka, Španjolska 10 godina. Austrija, Slovenija, Japan 9 godina, Makedonija. Makedonija 8 godina. Onda doista i sami moramo, sami moramo, u Americi 12 godina, 11, 12 godina, razlikuje se po pojedinim saveznim državama. Onda doista nema razloga da i mi taj limit ne podignemo. Tim više, tim više što mislim da će to se onda svaki kažem uložena kuna kuna će se i stostruko vratiti i imati mudru, pametnu obrazovnu naciju to je nešto, to je ipak jedno zadovoljstvo. I da onda o sami, da sami o sebi možemo tako misliti i govoriti to će biti, to će biti kad imamo i potvrdu nego da samo o tome, o tom mislimo a bez pokrića. Onda ne znam izađu statistički podaci gdje se pokazuje da svega 7 i nešto posto građana Hrvatske da imaju, imaju akademski stupanj što onda kažem nažalost implicira i čitav niz drugih loših političkih ideoloških implikacija jer uvijek se onima koji su manje obrazovani lakše manipulirati, njima je lakše prodavati demagogiju. A sa ljudima koji su doista, imaju svijest o sami sebi, imaju određena znanja to ide kudikamo teže. A upravo i taj njihov, onda i onaj strah za posao i ta fleksibilnost i sve ono što se kažem pozitivni procesi, pozitivne vibracije u društvu događaju svakako može se, moguće samo isključivo sa visoko i obrazovnim U tom smislu Klub HSLS-a kažem daje potporu za ovaj Prijedlog Nacionalnoga programa a kažem isto također nema razloga da se i ove neke mjere i neka dinamika što prije izradi da se napravi ta … koliko će to koštati i u kojem je to periodu moguće napraviti i koji će biti prioriteti? Ali da prvo kažem tu ja vidim ključ za rješenje i naše decentralizacije, naše generalizacije i nekog ravnomjernog nadzora Republike Hrvatske koji također ne smijemo dopustiti da doista školovanje bude samo privilegija velikih gradova ili bogatih građana nego da to doista mora biti privilegija svakoga građanina ove zemlje. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Slaven Letica. Kolega Kramarić je spomenuo da sam mu nešto došapnuo. Ja sam bio konkretan. Ja sam govorio da dva brata Kovača koji imaju praktički nepotpune osnovne škole mogu zaraditi 10 milijardi EUR-a. Kerum koji ima također osnovnu školu je težak 100 milijuna EUR-a. A Radimir Čačić je napisao knjigu kojom ismijava učitelje u osnovnim školama i u srednjim školama i hvali se da je bio vagabund i da ništa nije učio i da ništa ne zna. Prema tome teško je motivirati djecu da u takvoj jednoj

**Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici dopustite da se kratko osvrnem nakon ovih riječi koje ste izrekli u ime klubova zastupnika radi pojašnjenja nečega što je rečeno jer sam uvjeren da svi ovdje govorimo u dobroj vjeri želeći postići najbolje rješenje i slažući se oko temeljnih ciljeva koji su ovdje proklamirani što je to što U nekoliko navrata bilo je spomenuto da je ovaj Nacionalni program trebao biti na samome početku mandata jedne Vlade. Naravno sjajno bi bilo ukoliko bi se s tim moglo odma krenuti. Ali ovdje želim reći da smo mi bili svjesni potrebe podizanja kvalifikacijske strukture, svjesni činjenice da imamo najmanje godina obveznog obrazovanja uz Republiku Makedoniju koja koja ima 8 godina ali je već pokrenula ustavne promjene da produlji obvezno obrazovanje. Mi bismo dakle ostali jedini sa 8 godina obveznog obrazovanja. Svjesni smo mi tih činjenica i naravno da to želimo promijeniti. Međutim na samome početku mandata ove Vlade mi smo vrlo jasno detektirali stanje i vidjeli smo da zapravo podrška čitavom sustavu obrazovanja nije dovoljno dobro osigurana. I iz tih razloga su prvi naši koraci bili upravo osnivanje novih stručnih ustanova, a ja ću vas podsjetiti samo na ono što vi jako dobro znadete, jer se je to dešavalo ovdje u ovom Visokom domu. Dakle da bismo podigli odnosno stvorili pretpostavke za podizanje kvalitete obrazovanja mi smo donijeli Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanja obrazovanja ovdje u Hrvatskom saboru 2004. godine. Sljedeća stručna ustanova koja je bila osnovana bila je Agencija za strukovno obrazovanje i na koncu Agencija za obrazovanje odraslih. Od tog vremena do danas naravno napravljeno je, odnosno dovršeno je dosta školskih objekata. Ja ću samo podsjetiti da je dovršen dobar broj objekata koji su bili u tzv. zajmu CEB 5, dakle govorim o tomu što je započelo još 2002. godine, a onda su kasnije otvoreni i neki drugi projekti, dosta je izgrađeno sredstvima državnog proračuna, a drugim dijelom i iz proračuna osnivača. Dakle tek onoga trenutka kada smo stvorili pretpostavke da idemo sa ovim Nacionalnim programom, kada smo proveli značajna istraživanja o kojima je govorio i naš ministar, prije svega istraživanje Instituta "Ivo Pilar" i Instituta za javne financije onda smo se odlučili na ovaj korak. Dakle, stoga, stoga nismo mogli s time započeti 2004. godine, odnosno na početku mandata ove Vlade, nego tek onda kada smo stvorili preduvjete da to doista i napravimo. Bilo je postavljeno pitanje kako za razliku od ovoga, ovo je pogled u budućnost, da svi građani u buduće koji uđu u sustav obrazovanja da ne izađu iz njega bez neke neke kvalifikacije. Ali što činiti sa prošlošću, sa onih milijun i pol koji nema nikakve kvalifikacije? Ja ću ovdje podsjetiti da je još 2003. godine započet jedan projekt koji smo mi a radi se o projektu za hrvatsku pismenost i put do poželjne budućnosti ili kako mi to u žargonu zovemo opismenjavanje, dakle svi građani Republike Hrvatske stariji od 15 godina koji nisu završili obvezno, osnovno obrazovanje mogu ga završiti o trošku države u ustanovama koje to obavljaju. Mi smo o tome naravno informirali i Hrvatski zavod za zapošljavanje i sve potrebne institucije i taj taj proces je pokrenut. Dakle do sada imamo oko 3 tisuće stotinu onih koji su o trošku države završili tih par razreda osnovnog obrazovanja koliko im je nedostajalo i ponudili jedan program osposobljavanja po svršetku toga kako bi imali kvalifikaciju. Dakle tvrdnja koja je ovdje izrečena ja moram reći da nije najtočnija pa stoga o tome sada i govorim. Mi smo doista želeći ponuditi svim onima koji će ući u sustava srednjega obrazovanja da izaberu ono što im najviše odgovara i njihovim sklonostima i njihovim sposobnostima i njihovoj motiviranosti. Ponudili smo dakle i programe niže stručne spreme, dakle programe u trajanju od 2 godine, od 2 godine, u nekim slučajevima i od godinu dana. Ovdje nemam osjećaj da je spomenuto onako kako bi se moglo spomenuti, ja ću nabrojiti još neka zanimanja na razini niže stručne spreme koja su do sada građani mogli završiti, ali isključivo u okviru Programa osposobljavanja najčešće u našim pučkim otvorenim učilištima, ali to se poštovane zastupnice i zastupnici plaća, a onima koji možda nisu zaposleni vrlo je teško platiti nekoliko tisuća kuna da bi završili takav program osposobljavanja. Nudeći ovakve programe našim učenicima mi ih nudimo u redovitim školama kao redovite programe, dakle i to je ono što se ne plaća. Naprotiv to je ono što je besplatno uz sve ove poticajne mjere koje su spomenute. Dopustite da spomenem nekoliko tih programa od dosta njih koje smo sačinili pa ćete vidjeti koliko su oni potrebni tržištu rada zapravo iz svoje svakodnevice. Dakle, to su aranžeri interijera cvijećem, to su uzgajivači bilja u zatvorenom prostoru, monteri strojarskih instalacija, proizvođači i monteri PVC i aluminijske stolarije, monteri električnih strojeva i uređaja, monteri vodova i instalacija, brojna pomoćna zanimanja u graditeljstvu i geodeziji, primjerice građevinski rad visokogradnje, pomoćni armirač, keramičar, soboslikar. Nadalje, monter namještaja itd. Dakle dosta onih jednostavnih zanimanja za učenike koji nemaju većih ambicija da ih mogu završiti i naći svoje mjesto na tržištu rada jer se radi upravo o onakvim zanimanjima kakva tržište rada treba. Naravno da je svima njima otvorena mogućnost po svršetku takvoga programa ukoliko želi nastaviti obrazovanje u obrazovnoj vertikali da pod određenim uvjetima polažući ispite razlike nastavi zahtjevniji program i dogradi na trogodišnji ili četverogodišnji program. Nadalje, dopustite da spomenem još jedno. Bilo je postavljeno pitanje hoće li se to provesti brzo. znadete da u obrazovanju nema brzih promjena, da se one najčešće vezane uz jednu generaciju, a što se prije zaposle naravno da će se prije i realizirati. odgovor na to pitanje je da se neće provesti brzo, provest će se onako kako to bude moguće, odnosno kako to obrazovni sustav zahtjeva. I na koncu, u sljedećem obračunu nakon pojedinačnih rasprava ja ću vas informirati o tome koliko je to financijski teško. Dakle mi smo već učinili jedan korak, tzv. PVU obrazac, odnosno obrazac procjene financijskog učinka je otišao u Ministarstvo financija, što smo dužni dostaviti kada Nacionalni program šaljemo u saborsku proceduru. vama će onda točno iznijeti koliko je to po godinama, računajući za sljedeće 4 godine. Hvala lijepa. 15 sati.